Pravo na repliku, narodni poslanik Neđo Jovanović.Izvolite. **Neđo Jovanović** Zahvaljujem se predsedavajući.Uvaženi ministre, bilo bi krajnje deplasirano izneti bilo kakav komentar u odnosu na ono što ste rekli, jer je sve tačno, s tim što sam dužan da skrenem pažnju na nešto što je možda pogrešno protumačeno, čak ni pomisao na kritiku struke ne postoji.Ako sam govorio o nekom kolizionom delovanju struke u smislu različitih stavova, u smislu iznošenja ocena koje nisu saglasne, kao građanin posmatram isključivo sa jednog aspekta, da se svi mi, a prevashodno struka, nalazimo pred problemom pred kojim se nikad nismo našli, ne mi, nego brojni, ih tako nazovemo, naši prethodnici. Nikada se niko nije suočio sa nečim što je toliko nepoznato kao Koronavirus. Logično je da sa tog aspekta se iznose različite ocene, ali ni malo zlonamerne, već krajnje dobronamerne i u pokušaju da se problem reši, nikako drugačije.Ali, da su postojale zloupotrebe, pa to je toliko očigledno, da bi bilo krajnje banalizovanje cele priče da sad govorim ko je i na koji način zloupotrebljavao celu ovu situaciju. Da li bi se vi mešali u pravnu struku ili ja u medicinu? Nikad. Ali, i sami znate da smo imali sijaset situacija preko društvenih mreža, i ko zna čega sve ne, gde smo imali priliku da vidimo one, koji su, su, mogu čak posumnjati, da su namerno želeli da stvore jednu atmosferu dodatnog pritiska, dodatnog straha, zarad nekih ličnih interesa, političkih poena, ili čega već. U svakom slučaju, u svemu ostalom smo potpuno saglasni. Hvala. Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević. Izvolite. grupa nije opasna. Znači, kad te napadne neki čopor, nije opasan samo čopor, opasan je gazda čopora. Mi se toga trebamo čuvati. Nije njima cilj da prebiju Arsića, da prebiju Maju Gojković, što su pokušali, Martinovića, gađali su ga, njima je cilj da unesu nemir i valjda vidite, da malo-malo pišu svojim gazdama da su, eto, oni maltretirani od većine. Pri tome se sprovodi teror manjine nad većinom i to ubedljive manjine. Mi treba da im se suprotstavimo, ne silom, nego zakonom. Sila zakona, a ne zakon sile.Dakle, dok oni primenjuju zakon sile, mi jednoga dana treba da primenjujemo silu zakona, s tim što ja imam razumevanja što oni pokušavaju da dokažu diktaturu time što će neko od njih biti priveden na informativni razgovor, i onda time dokazivati da je ova zemlja diktatorska, a da je predsednik države diktator i da demokratije nema

bio sa ovim čovekom na njivi. Ovo je moj otac od 87. godina i bio je juče radostan, jer je mogao da dođe na njivu, i ovo je prva setva sejanja, u kojoj on na određenim njivama aktivno nije učestvovao. Znači, dok je to vodio i radio zajedno sa nama dok smo bili mali, sad kad je star on i dalje to radi sa nama. On je bio zabrinut da ljudi ne budu gladni. On ima 87 godina, mi imamo šta da jedemo. On se trudio u plasteniku u dvorištu da da svoj doprinos. On je mene i vaspitao, tri četvrtine naše familije je preko Drine. On se doselio 1987, ja sam rođen 1958. Mi smo „Osma ofanziva“.Bili smo nadničari, bili smo gladni, žedni, ali smo bili čestiti, posebno u grupi nikog nismo napadali. Nekad smo se branili. Nikad nisam politički eksploatisao to što su nam familiju u Drugom svetskom ratu pobile ustaše, pa i u ovom poslednjem ratu. Izgubili smo devet bliskih rođaka, od strica, ujaka, brata od ujaka, itd. Vadio sam brata 42 dana iz Sarajeva, iz Rajlovca, bez glave, 42 dana sam ga izvlačio. To ovi multietnički nad kojima smo mi kao nešto uradili. Ne, moja familija nije ništa uradila, oni su nama uradili. Ali, u svim tim ponašanjima gledali smo da budemo časni. On je juče bio mnogo srećan.Da vas podsetim da je prilikom jednog napada ovde u Skupštini, pokušaja fizičkog napada dok su me tražili po kancelarijama, je li tako gospodine Martinoviću, da su probali, čak su novinari, ti neki njihovi novinari, oduševljeno pisali kako sam ja pobegao, što nije tačno, ja sam bio u svojoj kancelariji.Kada su pokušali da mi izmisle aferu o bolesnoj devojčici, kada su me napali ovde, majka mi je umrla od srčanog udara posle tri dana. Nikada svojim političkim protivnicima nisam rekao da su time doprineli. Žena, bez obzira što je bila polupokretna, imala je televizor i gledala je sednice Narodne skupštine, i bez obzira što je i sama bila bolešljiva, bila je zabrinuta za svog sina bez obzira što sam ja debelo punoletan.Mene su vaspitali da ne činim ono što ne želiš da drugi čine tebi. On je zabrinut bio da li su ljudi siti, da li imaju dovoljno hrane, a danas su me napali siti, napeti, besni i obesni. Među njima je bio i čovek koji je prevario poljoprivrednike, iz Loznice neki Slaviša ili kako se već zove. Iz Loznice je došao da se obračuna sa mnom. Valjda nije zadovoljan poljoprivrednom politikom, valjda više ne može da prevari te poljoprivrednike.Dami i gospodo, po pitanju zarazne bolesti, nemoj njima previše da pridajemo pažnje, njima treba da se bavi zakon. Ja verujem u državu, ja verujem u državno rukovodstvo u državno rukovodstvo zato što ima strpljenja za takve pojave. Ja ne verujem samostalnom tužilaštvu, ja ne verujem nezavisnom pravosuđu, jer ono to toleriše. Ono je izabrano 2009/2010 godine i pravosuđe na određen način, čast izuzecima, ekspozitura DS, neka izvinu oni koji su iz te stranke morali zbog toga eventualno i da izađu, znači to su ekspoziture, pritajeni neki odbori itd, to ima svoje šeme. Ja nisam deo ni jedne šeme.Bolje da su oni napali mene, nego ja njih. Ali, po pitanju zaraznih bolesti napadaju nas stalno. Mi smo, da se vratimo, to niko nije pričao od ministara, a mislim ni od poslanika, da se vratimo na pandemiju svinjskog gripa 2009, 2010. godine. Ja sam uzeo istraživanja „Batut“. Tamo piše da je dijagnostikovano 6.000 osoba, ako se ja varam neka me ministar ispravi, ali doslovce tako piše u izveštaju. Smrtnih ishoda je bilo 137, što znači da je bilo 2,3%.O epidemiji koja je imala vakcinu i koju smo kupili ne znam u kom broju, pa smo sa njima mogli posle kao Živković da vakcinišemo piliće, jer se ispostavilo da nije bilo potrebe. U toj epidemiji stoji takođe da je laboratorijski potvrđenih, tako piše u tom izveštaju, ako grešim ja onda je ta greška u izveštaju,

Sada smo 2019. godine verujem da smo napredovali, bili čini mi se 18, ispravite me ako grešim. Od toga smo pretekli 14 zemalja EU po kvalitetu zdravstva, ne po našim procenama, već po procenama međunarodnih organizacija koje su videle nove kliničke centre, novu opremu, novi model ponašanja u zdravstvu itd, koliko smo inovativnih lekova.Evo da navedem primer, oni su imali 21 člana Upravnog odbora RFZO.

I tu sam bio predmet napadanja, kao ovaj će doktor da vas leči, i tako dalje, mada u Upravnom odboru RFZO, to ministar zna, niko od pružalaca zdravstvenih usluga koji je zaposlen ne može da bude član Upravnog odbora. Međutim, to im nije bilo dovoljno da me napadnu.Ali, kada smo kod ove epidemije, da uporedimo. Dakle, oni su imali na svinjskom gripu smrtnost od preko 2%, laboratorijski ispitanih. Milijardu je u svetu obolelo, 18 hiljada umrlo. Znači, u svetu je to bilo 0,02%, a u Srbiji bilo 2%. Znate li koliko je to puta više? Hiljadu puta, je li? Otprilike sa 2% na 0,2%, sto puta veća smrtnost je bila u Srbiji najmanje nego što je bila u svetu.Danas svetu.Danas je u svetu obolelo preko tri miliona, umrlo je 7,5%. U Srbiji je, nažalost, bilo smrtnih slučajeva i ta smrtnost je sada 2,1%, a bila je ispod dva, oko dva. Znači, u Srbiji je smrtnost tri i po puta manja i danas na nas skaču i na zdravstveni sistem skaču oni koji su za vreme epidemije za koju je bila predviđena vakcina imali 100 puta veću smrtnost nego u svetu. Pri tome govore o zemljama u regionu, kada uporedite Sloveniju, na milion stanovnika Slovenija ima dva puta. To je ozbiljna država bivše SFRJ. Ima dva puta veću smrtnost nego što je to u Srbiji. Ali, kada uzmemo Evropu, Evropa ima, evropske neke zemlje imaju od 12 do 17% smrtnost, što je osam puta više nego što je to u Srbiji.I danas nas neki ljudi napadaju, ali kaže – ne znam, na Balkanu je ovo, ono. Da li oni zaboravljaju da Švajcarska nije bila samo u Švajcarskoj, već je deo Švajcarske bio i u Srbiji. Nismo mi imali samo deo Švajcarske, deo Austrije, mi smo imali i deo Italije. Mi smo imali Italiju u malom koja je došla ovde, naši građani koji sa punim pravom mogu da dođu ovde. Mi smo imali deo Francuske, mi smo imali deo Belgije, gde je smrtnost, ne znam, ako nije 20%, mi smo imali deo Velike Britanije, sve smo slali avione po te ljude da budu ovde. Znači, uspeh zemlje je tim veći od zaraznih bolesti, što smo mi imali sve što je Evropa imala pojedinačno, mi smo to imali zbirno u Srbiji. Izašli smo na kraj.Meni je žao svih mrtvih, posebno gospodina Blažića, koji je bio izuzetno izuzetno prijatna osoba i sa kojim sam bio veliki prijatelj dok je bio narodni poslanik, a i za vreme dok je bio državni sekretar, kada smo imali vremena da se vidimo. Ja i dalje ne mogu da prihvatim da je tako jedan mali virus mogao da usmrti tako divnu osobu, ali taj virus obara nuklearne sile, članove Saveta bezbednosti itd. Srbija je napravila nemerljiv uspeh, pri tome ne žaleći sredstva da sačuva živote, ali je non-stop bila napadana – te zašto ste zatvorili ljude, te zašto ste ih pustili itd. Mislim da po pitanju zaraznih bolesti Srbija nema čega da se stidi. Žao nam je svih koji su umrli, ali moramo priznati da smo sigurno sačuvali sto puta više ljudi. Zamislite da je smrtnost bila 17%.U zemljama gde je smrtnost bila od 15, 17, 12, 13, 14% nemate takav napad na vlast, na lekare, na stručnjake itd. kao što imate u Srbiji. Srbija je čudna zemlja. Srbija je zemlja gde Srbi vole najviše da se sukobe sa samim sobom i ovo je bila jedinstvena prilika da nekoliko nesrećnika pokuša da izazove sukob između Srba i Srba.Što se izbora tiče, sve izborne uslove koje smo nasledili, nijedan nismo promenili. Promenili smo ih na zahteve nabolje, ne nagore. Za vreme 2012. mi nismo imali ni „Danas“, ni „Blic“, ni „Vreme“, ni „Nin“, ni „N1“, ni „Novu S“.Mi smo sanjali da registrujemo opozicionu televiziju. Oni imaju dve koje nisu registrovane u ovoj zemlji, već u Luksemburgu, koje ne odgovaraju, niti mogu da odgovaraju, jer nisu registrovane ovde, za ono što iznose. Mi imamo novinare koji se bave dezinformacijama, ima milion portala, imala milion društvenih mreža, svi naši politički protivnici su registrovali neke portale, gotovo svi, i predstavljaju se kao novinari, a novinarstvo je postala amnestija od svake druge odgovornosti.Mi imamo REM, koji je nem. Ovo što ste novoizabrali, ja sam bio protiv. Kako se REM ponaša, to će verovatno pričati moj kolega Đukanović.Pozivam Đukanović.Pozivam građane da izađu na izbore. Država je zajednica ljudi, građana koji su nepisanim društvenim ugovorom, je li tako, gospodine Martinoviću, stvorili nekad državu ili je sad održavaju. To nije privatna državna vlast, to je zajednica ljudi. Ne može svako od njih da napravi put, auto-put, ne može na lokalu da napravi lokalni put, ne može svako sam sebe da leči, je li tako, ministre, ne može svako da vrši javne poslove koje vrši vlast, lokalna, pokrajinska, republička. Zato su izbori prilika da svi građani koji žele izaberu ko će da upravlja ko će da upravlja javnim ovlašćenjima i javnom vlašću, ko će da vrši javnu vlast, ko će sve to da radi.Izbori su prilika, ovo je još jedno poboljšanje, da izađu na izbore, a i samo da znaju, nismo mi krivi za njihove slabe rezultate, već oni sami. Demokratska stranka je samo u poslednjih nekoliko godina iznedrila devet političkih organizacija. Da su svi jedinstveni, ja tvrdim da bi oni imali 20%, sa svim drugim imali bi 30% na izborima, što bi bila ozbiljna snaga. Ne očekuju valjda da ih ja ujedinjujem ili da ih ujedinjuje neko iz vlasti. Zašto bi mi to uradili?Što Tanja Fajon to ne vidi? Što ne vidi ove nasilničke pokušaje itd? Ona je postala lider te političke organizacije, ona se ponaša kao opozicioni lider, kao njihov ovlašćeni predstavnik itd. Njoj ništa nije u redu. Ona se u Srbiji ponaša ponekad kao okupatorski namesnik. Kada smo na sastancima, zna gospodin Orlić, znaju gospoda koja su učestvovala, ona je zadovoljna. Čim ode na N1 televiziju, te, ne znam, u Srbiji nema demokratije. Stepen demokratije, gospođo Fajon, se ocenjuje, evo, ovde ima manjina,

30 i nešto puta više Srba u Sloveniji nema manjinska prava. Neću da vređam Rome, ali Srbi čak imaju manja prava od Roma. Ako se demokratija, što Evropa priča, i svi mi prihvatamo to da se demokratija ocenjuje stepenom ljudskih i manjinskih prava koje imaju manjine, onda ja pitam nju koja je to zemlja više demokratska, Srbija ili Slovenija? Ali pošto u Sloveniji nije uspela, ona pokušava da uređuje Srbiju.Izbori su prilika da svi izađu na izbore i da glasaju. Niko nikog neće sprečavati. Kažu, ne znam, sad hoćete izbore, sad bi oni da zatvore ljude, da izbora ne bude, a pre toga su pričali – zašto ne pustite ljude? Oni bi hteli da izbore prolongiraju, ne bi li zemlju iscrpeli itd, da na vlast dođu bez izbora, što nije ni legalno ni legitimno. Mogu da se bune koliko hoće. Vlast nije, ni bicikl se lako ne daje, a kamoli vlast, tako je to rekao, čini mi se, Karađorđe. On nije dao konja. Sad ne bi ljudi olako dali bicikl, a kamoli da im neko prepusti vlast, ovakvima kakvi jesu.Izbori su prilika da izađu na izbore i da glasaju. Ne biraju vlast oni koji glasaju, već i oni koji ne glasaju, koji ne koriste svoje izborno pravo i svoje glasačko pravo. Zato im je prilika ako ne da sruše vlast, ono da je ozbiljno ugroze ukoliko su jedinstveni. Ali silom neće ništa postići.Patrijarh Pavle je rekao: „Čuvajmo se od neljudi, a još više se čuvajmo da mi ne postanemo neljudi“. Ja sam spreman da okrenem ovom velikom duhovniku Bošku Obradoviću, ja ne znam šta srpska crkva misli više o njemu, verovatno je bio dovoljno duhovan, dovoljno vernik dok je od crkve uzimao novac, dok je sa ikone Trojeručice uzeo 5.000 5.000 evra, pa ga ljudi zbog toga zovu Boško levoručica. Verovatno kada je otišao Skot da nam je ostao idiot.Dakle, ne znam šta crkva misli o tome, ali ja ću uvek poštovati reči patrijarha Pavla. On je rekao i sledeće: rekao i sledeće: „Čuvajte neprijatelje svoje i molite se za njih, jer ne znaju šta rade“. Ništa drugo tome ne treba dodati. Hvala. Zahvaljujem.Pitam da li još neko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa želi reč?

Hvala, gospodine predsedavajući.Dame i gospodo narodni poslanici i ako su neki danas zbog toga negodovali, ipak će biti da je sve o čemu mi danas ovde govorimo, da je svaka diskusija bila baš u skladu sa temom, jer mi smo svi, mi koji smo došli jutros ovde u ovu salu sa namerom da govorimo o predloženim zakonima, valjda došli da govorimo o temi.A tema jeste demokratija, a tema jesu mogućnosti da i obezbedimo nešto više, pa ne sami za sebe, nego u skladu uslovima koji danas važe, pre svega, za druge i da vodimo računa o tome koliko je to što radimo u interesu građana, a to su osnovne stvari zbog kojih smo krenuli jutros na sednicu mi ovde, da o demokratiji toj govorimo, a oni koji su krenuli do ove zgrade, ali ne da uđu na sednicu, nego da divljaju. Mislim da bandu fašističku koji jutros onaj pir svoj napravila ispred glavnog ulaza i oni su izgleda rešili da ovog dana saopšte celoj Srbiji šta oni imaju da kažu na temu demokratiju u ovoj zemlji kako i oni vide i kako je oni doživljavaju.Pošli da se zakonom uredi, da se zakonom uredi mogućnost da kada se budu pripremali za izlazak na izbore, oni koji još nisu obezbedili potpisa podrške, da mogu to da učine na način, tako da primenimo sve one mere koje su doneste kako bismo ljudima zaštitili zdravlje. Dakle, da ne moraju strogo notari, nego da mogu i lokalne samouprave da overe potpise, a samo isključivo sa ciljem da se to izvede na način da građani budu zadovoljni, pa da i ovi koji nisu uspeli da se organizuju neposredno po raspisivanju izbora i tada prikupe potpise. Danas ne moraju da brinu da li će im se ljudi koji su im podrška odazvati ili će morati da brinu kako će to da se organizuje, dakle, da sve to uredimo tako da bude moguće sve i da, naravno, svi budu samo zadovoljni ako pričaju o tome da li se staramo o najboljem duhu demokratiji i potrebi, da ga gajimo u ovoj zemlji.A šta su uradili i kompletno upropastili svaku priču o dobrim, pametnim stvarima kojima se mi u ovoj zemlji, u ovoj Skupštini bavimo, bednici najobičniji, fašisti najprljaviji koji su došli pred Narodnu skupštinu ovde šta da urade, da napadaju narodne poslanike, da ne dozvoljavaju narodnim poslanicima da uđu na sednicu, da se svojim poslom bave, da ljude fizički ugrožavaju, da ljude tuku, maltretiraju, da ih bacaju na pod, da ih na tom podu šutiraju i da ih cepaju.Falangisti Boška Obradovića, ovi Ljotićevci, ovi dveraši koji su udarna grupa Saveza za Srbiju i Dragana Đilasa, oni su to uradili i da govorimo potpuno otvoreno oni i niko drugi, i jedini koji to rade u ovoj zemlji sve vreme, to su oni i niko drugi.Vi ste videli danas sliku odeće narodnog poslanika Marijana Rističevića, slikale su razne televizije kako je odeven on danas, ušao u Dom Narodne skupštine kada su ga propustili kroz svoje šake ti bednici, fašisti najobičniji, ali nisu hteli da prikažu, navodno nisu videli, pravili su se da nisu videli kako je izgledao Marijan Rističević, ne samo njegova odeća. Ovo je Marijan Rističević, fotografisan jutros po ulasku u salu s potiljka, a ovo što vidite sa leve strane, baš tamo u zoni gde se nalazi prevoj sada, to je krv, to je krv dame i gospodo. Ovo su posledice tog divljanja.Nije bilo dovoljno da se samo čoveku cepa odeća, da se pljuje i omalovažava, da se šutira, da se obara na pod, nisu se zaustavili dok nisu videli da je glava prokrvarila, verovatno ne bi ni tada da se drugi ljudi nisu umešali. Oni koji konstantno u ovoj zemlji pokušavaju krvoproliće da izazovu, evo, kako su nam danas pokazali šta misle o demokratiji, o ljudskim pravima, o bilo kom standardu o kome će i sutra ponovo da vam pričaju koje kakve gluposti u koje sami ne veruju i pamet da vam sole.Boško Obradović lično, njega imate na snimcima svih medija koji su prikazali šta se dešavalo. Tukao je narodnog poslanika i ovu krv napravio. Ovaj Boško Obradović, evo da ga vidite ovde, kako izgleda i sa kim je u društvu, sa Draganom Đilasom sinoć, sinoć bukvalno ispred Predsedništva Srbije, kada su takođe zajednički divljali, tamo lomatali ogradu i pokušavali da se probiju do zgrade Predsedništva, evo ih zagrljeni. Ovaj, je jutros radio ono što je sinoć ili jutros potpuno svejedno od ovog drugog čuo da je najvažnije da uradi danas, da je to najbitnija njihova zajednička poruka za celu Srbiju.Da je to demokratija? Da li su to ljudska prava? Da li je to ta čuvena sloboda koju iz usta ne vade? Da li je to njihova poruka kako će politički život u ovoj zemlji da se vodi ako se oni budu pitali? Da li je to njihova poruka svakom građaninu ove zemlje? Svakom građaninu zemlje kako će da prođe ako se njima ne dopada? A šta je to ako nije fašizam? I šta ima da se breca i da se ježi bilo ko kada se ta reč upotrebi za ovakvo ponašanje? Ta je reč ovde potpuno odgovarajuća. Jeste li vi videli da neko radi u bilo kojoj civilizovanoj zemlji? Jeste li videli da neko kaže da je ovo relikt demokratije? Ne, ovakve stvari se jasno vezuju ili za nacističku Nemačku ili za onaj ustaški režim u Hrvatskoj. I nikakve to veze sa demokratijom nema.Mene čudi nema.Mene čudi što su se neki danas pobunili što se o tome govori. A nego šta ćemo da se pravimo da je ovo u redu i da je lepo. Hoćemo da nastavimo da žmurimo kao što mnogi žmure i svi ovi mediji koji nisu hteli ove slike da prikažu na to što se dešava. Pa, šta ćemo onda da očekujemo sutra svi zajedno.Mene čudi što su neki danas govorili u Skupštini a nisu našli za shodno jednu jedini reč osude da izgovore na ovu temu. I u ovoj sali, ovi koji su se ređali na konferencijama za medije, svaka čast onima koji su to učinili, ali oni koji nisu, vi ne znate gde živite, vi ne znate u koju ste zgradu došli, vi ne znate šta se oko vas dešava. Oni koji nisu i novinari koji su stajali ispred njih pa ih ništa nisu pitali.Da li je to vama ljudi normalno? Da li je to normalno? Da li treba u ovoj zemlji da neko strada pa da se bilo šta desi ili da opet ništa ne desi, da se pravite da je sve to lepo divno, sjajno i normalno. I nije ništa slučajno, jer ne može, znate, iz dana u dan, iz nedelje u nedelju da se stalno šalje ista poruka, da se isto nasilje promoviše, da se iznova i iznova pokušava izazvati sukob među ljudima, da se priziva prolivanje krvi i da sve bude slučajno. Kako može da bude slučajno kada isti ti fašisti Saveza za Srbiju vitlaju vešalima po Terazijama, pa onda prođe koliko dan ili nedelja, pa isti ti sa motornim testerama budu u RTS-u. Pa, prođe ni dan jedan ceo, isti ti onda pokušavaju da provale u zgradu Predsedništva Srbije, pa isti ti u svakoj od tih prilika fizički napadaju policajca, fizički napadaju ljude koji im ništa nažao učinili nisu, sa kojima nisu jednu reč u životu razmenili. Nisu imali priliku uopšte da se na njih naljute, da ih ovi uvrede, ništa i ne zanima ih, pa gađaju flašama, pa pokušavaju kamionima da gaze, pa ovde dolaze da bi divljali, i ovde malo da šutiraju policiju dok kao deca nezrela duvaju u pištaljke, cirkus neki izvode, ali opet i tu malo batina da naprave, pa da jutros dođu ponovo na narodnog poslanika da dižu ruku svi zajedno, pa se još time hvale, pa se time naslađuju.Evo, vidim sada po ovim društvenim mrežama, ne zna se prosto ko će koga bolje da potapše po leđima uz reči – e, svaka ti čast kako si im pokazao. Janko Boška ili Boško Sergeja ili Sergej ovu dvojicu. Kažu – svaka čast, tako ćemo i mi isto samo da dođemo. Pristojan čovek, razuman čovek takve stvari da pojmi ne može, a kamoli da podržava, a kamoli da aplaudira tome i kaže – e, dobro ste uradili i tako ću i ja samo da dođem sutra. Ništa tu, apsolutno ništa slučajno nije. Kako može da bude slučajno? Jeste juče u ovim njihovim čuvenim tajkunskim nedeljnicima imali poruku rušiti vlast na ulici. Evo, ovaj Boško Obradović ovaj što se lepo slikao sa Draganom Đilasom, sinoć dok su divljali ispred Predsedništva. Taj se slikao i za novine i stavili mu veliki naslov krupnim slovima – rušiti vlast na ulici.A u drugom tajkunskom nedeljniku ista poruka, opet slučajno „Rušiti vlast na ulici“, drugi ekstremista – ista poruka. Kako god se zvali ti pokreti, stranke, šta su već sve, poruka uvek ista, lica možda različita ali princip isti uništiti, uništiti fizički, na ulici vlast otimati, ljudima glave razbijati, Skupštinu paliti, sravniti sve sa zemljom samo da se do vlasti dođe.Da li ste videli možda da se bilo ko od njih zabrinuo? Da li ste videli možda da je Dragan Đilas pozvao kamermana da mu na tri-četiri-sad snimi tužnu poruku onako sa sve plakanjem u stihovima? Pa, nije. Znate zašto? Ništa ga tu ne potresa. Što bi ga potresalo, kad su sve vreme zajedno dok se sve ovo radi? Što bi ga potresalo kada se on toga ne stidi, ne zgražava i ne tuguje zbog toga, nego to sve, očigledno, podržava, ljudi. Ovo je njihovo zajedničko nedelo.Koliko su suza prolili zbog toga što nekome drugom čine nažao, povređuju, glavu razbijaju? Što bi se oni oko toga sekirali, kad to rade zajedno i vrlo svesno, perfidno, znaju tačno šta rade. Neku nesreću da izazovu ovde, to bi im izgleda bio jedini uspeh i nešto što bi imali, valjda, zajednički da proslave.Kad smo kod tih tajkunskih nedeljnika, eto, baš juče kažu geniji, to kad se čuje pesma u kojoj se kaže da je Dragan Đilas lopov, kažu geniji – to je pokušaj ubistva. Čisto da razumete, to je pokušaj ubistva.Šta mislite koliko će njih sledeće nedelje u ovim svojim redovnim izdanjima da kažu da je udaranje u glavu narodnog poslanika, bačenog bačenog na pod dok leži pokušaj ubistva? Neće nijedan. Evo, odmah da vam kažem, neće nijedan. Zato što je to takođe pokazatelj sistema vrednosti, šta se može, šta se ne može, pre svega, kome može, kome ne može i fašizam najobičniji, i fašizam najprljaviji mogući, najodvratniji mogući, prećutaće, relativizovaće oni koji su među njima onako hrabriji, znate, junačniji, oni će i da podrže otvoreno i to će da bude jedini odnos prema ovoj pojavi koju imamo sve vreme.Ako će da se žale ponovo, da pišu pisma ovima po Evropskoj uniji, da li po Evropskom parlamentu ili na nekom drugom mestu, potpuno je svejedno, neka im obavezno, ali obavezno, pošalju snimke, svoje sopstvene snimke od jutros, da se pohvale junaci. Nek pošalju, fašisti najobičniji, snimke na kojima se vidi kako divljaju pred Narodnom skupštinom, kako drugim ljudima šutiraju glave. Neka im pokažu fotografije na kojima se vidi kako tim ljudima koje su šutirali posle toga glave krvare, pa onda neka traže podršku i neka kažu kao što im pišu sad u tim svojim pismima - dođite u Srbiju da nas podržite.Nemojte više da se pravimo glupi, mutavi, ne tražite vi da oni dođu da bi vama nešto učinili da se pomeri neki izborni datum i da se krši Ustav, naravno, pri tome, vas pre svega zanima da vi za vlast zasednete. Kako? Kojim sredstvima? Evo, ovim. Ali, pohvalite im se.A ti iz Evropske unije ili odakle god, evo, ljudi, vidite sve ovo, pa, pošto vas ovi već ovako lepo mole da date vi neko svoje mišljenje o svemu, hajde nađite za shodno da date svoje mišljenje baš o ovim pitanjima. Hajde, neka vam ne bude teško pa da kažete da li osuđujete? Očekujemo, naravno svi, da osuđujete fašističko divljanje u Srbiji.Hoćete li da nazovete pravim imenom da kažete ko su ti koji ovakav odvratan pir po ovoj zemlji pokušavaju da uspostave kao nešto divno i normalno? Hajde, nazovite ih imenima i kažite ko su. Mi očekujemo da vam to nije teško. U vašim državama sigurno vam ne bi bilo teško i da to osudite i da kažete – evo, ti se ponašaju kao fašisti najobičniji.Nalazimo se pri datumu kada bi trebalo svi zajedno da se setimo tekovina borbe protiv fašizma. Pa, hajde, setite se bar tom prilikom. Pa, kad vas već zovu, pišu vam pisma, da se osvrnete na političku situaciju u Srbiji, osvrnite se. Učinite im, osvrnite se, pa im recite šta mislite o fašističkom divljanju bilo gde u svetu, bilo gde u Evropi, pa i u ovoj Srbiji, ako se za Srbiju brinete.Šta kažu u tim svojim pismima ovi geniji ovde što bacaju pod noge državnu zastavu, šutiraju policajce, obaraju na stepenište skupštinskog ulaza narodne poslanike, pa ih onda šutiraju odozgo dok im krv ne krene iz glave? Kažu – ne, ne, ne, vlast je ovde diktatorska. Kažu – ne, ne, vlast je ovde autokratska, despotska, cezaristička. Kažu – ta vlast pravi u ovoj zemlji kristalne noći sa bakljama. Zamislite konstrukciju sa bakljama kristalne noći?Mi ih pitali, te fašiste najobičnije, koji su bili danas u stanju da ovo potpuno nepojmljivo normalnom čoveku prirede pred ulazom u Narodnoj skupštinu, a da li vašim bakljama, kojim bakljama? Pitali ih, oni se prave nisu razumeli ili nisu čuli? Da li ovim vašim bakljama? Ovim vašim bakljama? Dakle, ovo ste vi, ovo je šef odborničke grupe Saveza za Srbiju u Skupštini grada Beograda postavio da se pohvali kako njegovi ljudi pale baklje dok lupaju lonce. Da li na ovu kristalnu noć mislite? Da li je to to, lažovi i licemeri najobičniji?I dok se ljudi trude da nešto urade tako da svima bude dobro, pa čak da ne možete promil našeg interesa da pronađete u toj priči, u nameri da se omogući onima koji žele na izbore da izađu, da mogu da prikupe potpise podrške, da to može da se uradi tako da proces uliva poverenje njihovim biračima i simpatizerima, nikakvog našeg interesa nema, mi smo sav posao na tu temu završili, ali svi smo se zajedno dogovorili kada je bio organizovan dijalog političkih stranaka kod predsednika Republike, Aleksandra Vučića, oni koji žele da izađu na izbore mogu da računaju da ćemo na ovaj način da učinimo da to bude izvodljivo na najbolji i najbezbedniji način.Nikakvog našeg interesa u svemu tome nema. Tim ljudima opet ne dajete da normalno rade svoj posao, ne dajete da drugima a uradili smo to ne jednom, nego, Bog zna koliko puta, u poslednjih nekoliko meseci samo.Da li je nama nešto značio smanjeni cenzus? Svi znaju da nije. Jeste baš tim drugima i nemamo nikakav problem sa tim da kažemo – pa, da, borimo se za više demokratije, za bolju reprezentativnost parlamenta nakon ovih izbora.Kao što vidite, nije nam teško da se bavimo i uslovima u kojima će sve to da se pripremi, izvede, da se sve to uradi kako treba, a vi na sve to kažete kad su vam sve ostale laži propale, kada vam više nijedan jedini čovek u Srbiji ne veruje za sve gluposti koje izgovarate na temu izbora – Ne sad. U stvari, to neće biti bezbedno bezbedno za zdravlje. Neće biti 21. juna bezbedno da se u dobro organizovanim uslovima u Srbiji glasa. A vi što to kažete, vi smatrate da je bezbedno da se 7. maja u nekoliko stotina vas okuplja na masovnom skupu sa sve spuštenim merama zaštite, ovde nigde maski na licu nema, samo da bi se divljalo ispred Predsedništva Srbije, istom ovom zgodom, kada su se fašista Obradović, ovaj ljotićevac koji je jutros ovde haos pravio i njegov gazda Đilas slikali onako lepo kao što sam vam prikazao malo pre. E, to je sve lepo, bezbedno i to je u skladu sa najboljim standardima zaštite zdravlja, a izbori nisu.Dakle, sve sama laž, sve samo licemerje i nije to nešto što bilo ko u ovoj zemlji ne bi mogao da izdrži, na to smo navikli, ali prekinite već jednom na to, prosto, ne može čovek da se navikne na to, ne može da bude normalno. Prekinite već jednom da druge ljude fizički ugrožavate. Na šta to liči? Dokle to vodi?I da se dogodi nešto tako strašno, kao što je bacanje ručne bombe u dvorište običnog čoveka, lokalnog funkcionera Srpske napredne stranke na opštini Voždovac, u dvorište kuće, koja samo pukom sreće ne eksplodira i da to šta, opet nikoga ne zanima? Da to čak i nije vest za ove koje ovako divne poruke i intervjue pišu i koji se ne sete jednim jedinim malim pitanjem da upitaju te svoje idole, te svoje velike borce za demokratiju i slobodu sa razbijenim glavama, tuđim, naravno, da se niko od njih ne seti da na to obrati pažnju. Zašto? Zato što se dogodilo nekome ko politički pripada Srpskoj naprednoj stanci i sledi političku viziju Aleksandra Vučića. Takvome može da se dogodi apsolutno sve.Naš odnos prema demokratiji, pošto su i to neki danas ovde pitali i postavili kao temu, naš odnos prema demokratiji je da nikada na te stvari ne odgovaramo istom merom. Video sam da su mnogi nervozni i pitali – zašto se ovo trpi? Da li ćemo da reagujemo? Ne, dame i gospodo, baš ne treba to da radimo. Jer, oni koji ne žele dobro ovoj zemlji oni se upravo nadaju takvoj reakciji sa vaše strane. Oni hoće sukob. Oni hoće krvoproliće i potpuno vam je jasno iz svega ovoga što rade da im je to glavni cilj.Ne treba na taj način uzvraćati. Mi treba demokratiju u ovoj državi da čuvamo. Mi treba da se borimo da te demokratije vremenom bude samo više kao što je sada ima značajno više nego u njihovo vreme, značajno više i da se uvek trudimo da radimo da stvaramo, da činimo da nešto bude bolje nego što je bilo pre. Samo bolje, a ne gore, kako demokratija, tako i uslovi života, tako privreda, tako ekonomija, tako životni standard, tako prilika za sve ljude u ovoj zemlji da im sutra bude bolje nego danas, a svakako drastično bolje nego juče svim ljudima u ovoj zemlji, naravno, pre svega deci Srbije.Znate šta, ako im smeta što je to ne samo politika koju je definisao Aleksandar Vučić, nego im smeta što je to politika koja pokazuje rezultate, koja pobeđuje i koja zbog toga ima ubedljivu podršku građana Srbije u toj meri da hoće samo da fizički uništavaju i da ubijaju, pa i to građani razumeju i, znate šta, ta podrška Aleksandru Vučiću, SNS, razvoju i čuvanju demokratije i brizi za budućnost naše dece neće zbog vašeg nasilja, zbog vaših pokušaja da uništavate biti manja. Ona može da bude vremenom samo veća, samo čvršća. Ko to danas ne razume, taj nikada ništa razumeti neće, ali će svakako jak, dobar glasan, ubedljiv odgovor od naroda da dobije već 21. juna. Hvala vam lepo.

Hvala, predsedavajući.Ispred poslaničke grupe Stranke moderne Srbije i izborne koalicije Ujedinjene demokratske Srbije na predstojećim parlamentarnim izborima, na početku, nažalost, ne mogu a da se kratko ne osvrnem na jutrošnje nasilje ispred Skupštine. Učiniću to nešto kasnije, a nemam dilemu da će i EU koja je malopre pominjana, baš kao i svi drugi međunarodni činioci privrženi demokratiji, osuditi svako i svačije nasilje, gde god i kad god da se ono dogodi u političkom životu, jer nasilje nije politika. Nasilje je nasilje.Što se tiče predloženih promena Izbornog zakona, Stranka moderne Srbije i koalicija Ujedinjene demokratske Srbije njih vide kao jedno olakšavanje izbornih uslova u smislu olakšavanja određenih izbornih radnji koje je naša izborna koalicija već sprovela na ranije važeći, teži način, ali očigledno se radi o nužnom prilagođavanju izbornih radnji epidemiološkim okolnostima, a o legitimitetu tako okončanog izbornog procesa sudiće opet isti oni koji inače sude o legitimitetu i priznavanju rezultata izbora u Srbiji, a to su pre svega EU i međunarodna zajednica.Ali, to ukazuje na očiglednu potrebu permanentne dorade izbornog sistema u Srbiji i očigledne potrebe nastavka onog predizbornog dijaloga koji je, uz posredovanje EU i, pre svega, uvaženih kolega parlamentaraca iz Evropskog parlamenta, vođen neposredno u nekoliko rundi pred početak ove izborne kampanje koja je prekinuta bila u proteklih pedesetak dana tokom vanrednog stanja.Naravno, to je još jedna promena izbornih pravila u toku izborne godine, sada već i u samoj izbornoj kampanji, ali to je na neki način nastavak loše prakse da izborna pravila menjamo u izbornim godinama. Tu praksu smo imali i prethodnih godina.Ja sam već jednom spominjao analize koje su određeni profesori pravnog fakulteta radili kada su konstatovali da smo suviše često u izbornim godinama menjali izborna pravila i na taj način sve vlasti pokazuje nedostatak kapaciteta i kompetentnosti političke volje da izgrade sistem, pa makar samo izborni sistem kao jedan deo sveukupnog političkog političkog sistema.I naš politički sistem i njegov izborni deo imaju mnogo nedostataka. Javnost o tome puno polemiše. Recimo, iz javnosti čujemo predloge da građani hoće da znaju za koga glasaju i da biraju pojedince, a ne kandidate na stranačkim ili koalicionim izbornim listama.Ispred Ujedinjene demokratske Srbije i njene izborne koalicije pozivam građane da izađu na naš koalicioni sajt - evropskasrbija.rs i tamo će tačno saznati za koga glasaju, jer mi biografije naših kandidata ponosno objavljujemo, kako radne, tako i one koje se tiču njihovog političkog kredibiliteta. U krajnjoj liniji, liste kandidata su javno dostupne i na sajtu RIK, pa i na samim izbornim mestima.Naša javnost vrlo četo kaže mi hoćemo poslanike koje stranka ne može disciplinovati, ali isto tako ta javnost kaže – hoćemo zbog preletača da mandati pripadaju strankama, a ne poslanicima.Ja sam jedan od poslanika kog stranka nije mogla da disciplinuje, jer sam istrajavao na politikama na kojima sam dobio mandat, politikama koje sam zastupao 2016. godine i koje zastupam i danas, a to su politike građanske, sekularne, moderne evropske Srbije, na zapadu brzo i snažno integrisane u EU i našu zajedničku evropsku kuću i porodicu razvijenih država.S druge strane, građani nekad kažu – hoćemo većinski izborni sistem, nećemo proporcionalni. Ali, predviđaju, recimo, da većinski izborni sistem pomaže velikima da postaju još veći i da se on kolokvijalno naziva – pobednik uzima sve. Po takvom sistemu, konverzija podrške i procenata glasova u procente mandata ide uvek u prilog izbornom pobedniku i on dobija mnogo više mandata nego što je dobio procenata glasova.Postoji glasova.Postoji još puno tema u našem izbornom sistemu o kojima treba da se razgovara, a to je i politika finansiranja političkih aktivnosti, politika doniranja političkim strankama. Nažalost, nemamo kulturu velikog velikog broja malih, sitnih donacija od strane građana političkim strankama čiji rad podržavaju.Berni Sanders, jedan od

Kod nas je tako nešto, nažalost, nezamislivo i mi svi zajedno treba da se zapitamo zašto ne postoji takva vrsta poverenja građana u svoje političke predstavnike, čak ni takva da nisu spremni u velikom broju ni jedan, dva, pet ili deset evra odvojiti odvojiti za finansiranje njihovog rada njihovih političkih predstavnika.Dakle, demokratija i njeni procesi služe da sa svojim procedurama i pravilima na pravilan način kanališu konflikte u društvu i rešavaju ih.Kada demokratije nema i kada su njeni procesi suspendovani, kada se izrugiva vladavini prava u demokratskim procesima, onda nezadovoljstvo u društvu raste i razlike se produbljuju i pritisak u loncu raste i preti da se nekontrolisano kao nasilje izlije po ulicama.Naravno, ko potegne prvi za nasiljem on nosi odgovornost za političke i sve druge posledice, ali ne treba zaboravljati da osim fizičkog nasilja postoje i razne druge vrste nasilja, kao što je verbalno nasilje, pravno nasilje, nejednakost građana pred zakonom kao jedna forma pravnog nasilja itd.Vlast je, pre svega, odgovorna za negovanje demokratije i njenih procedura, jer ima većinu koja omogućava da blagovremeno usvaja izmene izbornih zakona, podzakonskih akta, pravila ponašanja, kako bi demokratski sistem u državi permanentno popravljala i kako bi omogućavala da on na bolji način kanališe nezadovoljstva i razlike u društvu.Šteta je što smo suviše kasno i tek na pritisak iz Brisela mi prošle godine počeli da popravljamo svoju demokratiju i da branimo demokratske slobode koje smo tako teško sticali tokom devedesetih godina prošlog veka i posle da smo dva puta tada odbranili izborne rezultate – 1996. i 1997. i 2000. godine i uvek ćemo to radite, jer demokratija na kraju uvek pobedi pre ili kasnije. Ja vam se zahvaljujem. repliku, narodni poslanik Đorđe Vukadinović.Izvolite.

ovog našeg saziva. Ali, ovo zbog čega smo se sada sakupili ima svoj neposredni povod i ima, naravno, i neke implikacije koje su šire političke, tako da ću govoriti i o ovim konkretnim predlozima izmena, kao i o čitavom političkom kontekstu u kojem se nalazimo i koji, po meni, nije dobar, i u koji se, nažalost, mogu staviti i ovi incidenti, ovaj današnji, kao i sve ono što gledamo, ne samo u ovoj Skupštini, nego i u ovom društvu poslednjih nedelja ili poslednjih meseci.Ne očekujem, naravno, da se oko toga složimo, ali mislim da je jako važno da naglasimo da je ovo mesto gde ta neslaganja treba da budu iznesena,

različitih razloga se to ne dešava. Kada se onda dijalog, rasprava i polemika ne vode tamo gde bi trebalo da se vode, onda se vode na neadekvatne načine i na neadekvatnim mestima. Pri tome, daleko od toga, da ovde ne bude nesporazuma, ne da ne odobravam, nego osuđujem svaki akt nasilja, bez obzira od čije strane dolazio i to ne samo retorički, mislim da je to i politički loše. Dakle, ne samo što se osuđuje kao nasilnik i kao nasilje, nego je to i politički loše. Loše čak i za opciju kojoj ja u širem smislu pripadam, loše za čitavo društvo i loša poruka.Ali,

nesrećnu i nevinu žrtvu huliganskog nasilja. Vi to možete u ovoj sali ili u ovom odnosu snaga tako proglasiti i tako definisati stvari, ali znamo svi da to nije tako. Pri čemu, kažem, ja mislim da je najveći gubitnik onaj koji poteže silu.Kao što je rekao kolega Đurić maločas, izašao je, mogao je da dobije pravo na repliku nije tu, postoje različite forme nasilja i sve su loše i opasne. Postoji verbalno nasilje, postoji mentalno nasilje, političko nasilje, pravno nasilje i sve ih treba osuđivati. Često su povezane te različite vrste nasilja. Ja se borim u granicama svojih mogućnosti protiv svake od tih vrsta. Nisam siguran da ponekada neke od tih vrsta nasilja nisu imale podršku i većine u ovom domu i u ovom društvu.Opasno je igrati se vatrom i obično se to osveti i pre ili posle vrati onome ko se tom vatrom igra.Na kraju krajeva, političko gledano, ja imam samo štetu od ovakvih događaja, i ne samo ja, nego i oni koji se nalaze na sličnoj nekoj poziciji mojoj, jer se te reči negde izgube u vetru, u dimu ovih uzburkanih strasti, bilo stvarno, prirodno, bilo veštački podstaknutih i raspirivanih, i tako moje, ne govorim sada o današnjoj, pre par dana, pre dva dana, diskusija, načelna, principijelna, rekao bih, dobra i važna, ostane potpuno u trećem, petom planu, naravno, incidenta kojim je to zasedanje pre neki dan počelo.

apeluju na razum, na kompromis, na dogovor, što se obično shvata kao znak slabosti. To je loš aspekt naše političke kulture ili barem u poslednje vreme dominantnog mentalnog, političkog, socijalno-psihološkog modela, gde se gleda ko je koga, naravno, ne samo fizički ali i fizički, a svakako retorički, nabo u nekoj emisiji, u nekom studiju, ko je kome više zalepio i ko je duže, upornije govorio, paralelno sa svojim sagovornikom tako da se onaj nije mogao čuti. To postaje kriterijum uspešnosti debate i uspešnosti polemike.Ovo što sam sada govorio, naravno, vezano je za ovu konkretnu situaciju i incidente, ali je važno i vezano za ono što nas čeka i zbog čega su ovi predlozi izmena zakona i podneti. Čak nisu ni u sali, a svakako oni koji nas gledaju više ne znaju tačno čemu ovo služi, zašto su ovi zakoni podneti, odnosno ove izmene zakona. Reč je o pokušaju da se zbog situacije sa Koronavirusom olakša donekle prikupljanje potpisa, pa sad umesto samo notara mogu i drugi, mogu organi lokalne uprave, državne uprave, mogu da skupljaju odnosno da overavaju te potpise. To jeste mali korak u ispravnom pravcu, ali potpuno neadekvatan ozbiljnosti problema koji mi imamo i o kojem sam govorio i pre neki dan i na koji sada hoću da skrenem pažnju.Dakle, pažnju.Dakle, to je, neću da kažem čaj od nane, kad je reč o našem političkom procesu i oporavku, ili pokušaju oporavka našeg političkog procesa, jer bih bio nepravedan prema čaju od nane ili majčinoj dušici. Hoću da kažem da ove mere koje se sada predlažu, olakšava način overavanja potpisa, ili ono što smo prošli put takođe već u zaustavnom vremenu, pre ove epidemije usvajali, takođe je takva vrsta palijativne mere koja treba da tobože služi da se kao pokaže kako se olakšava i demokratizuje politički izborni proces, a u suštini se ništa bitno ne promeni.Da se stvarno imala namera da se demokratizuje politički proces, čak i pre ove epidemije, a o ovom posle epidemije ću konkretno govoriti u nastavku,

demokratizacije političkog procesa i boljoj političkoj zastupljenosti u parlamentu, mada to neki mogu da tumače da bi se možda neke poželjne liste prebacile preko cenzusa, ali svejedno, svejedno, ako se to i čini, onda je i mnogo veći doprinos demokratizaciji izbornog procesa bilo zapravo da smanjite onda i broj obaveznih potpisa koji se prikupljaju za te liste, pogotovo sada, u ovim epidemiološkim uslovima i mentalno-psihološkim uslovima i šoku koji postoji kod građana Srbije, evo, i sada, nakon ukidanja vanrednog stanja.Kao što sam rekao neki dan, nije to košarkaška utakmica, pa da imate tajm-aut od 60 sekundi ili 60 dana, pa nastavite onda utakmicu tamo gde ste stali, još malo odmorniji i spremniji. Ne, to je bilo jedno teško, ozbiljno iskušenje za čitavo društvo, za sve građane, za državne institucije i strukture, koje su i položile taj ispit, više ili manje uspešno, neki uspešnije, neke manje uspešno, ali svejedno.Dakle, postoje posledice mentalne u ponašanju ljudi, u svesti ljudi, u tome kako se pozdravljaju, do toga kako se druže ili kako hodaju, maltene, ulicom, a kamoli da nema posledice na izborno ponašanje, na političku svest i političko ponašanje građana. Sad se pravimo kao da se to nije dogodilo.Pazite šta je glavna izmena zbog koje smo se mi ovde okupili, da ne mora samo notar, javni beležnik, nego da mogu i kod drugih da se overavaju potpisi, pa će to kao smanjiti malo gužvu i olakšati onima koji prikupljaju potpise i hoće da izađu na izbore.Kao što rekoh, i pre ove epidemije, ja sam pitao kolege, ali slabo su mi odgovorili. Navedite mi zemlje u svetu, ne u svetu, Evropi, ali može i šire, ne morate mi baš Indiju ili tako nešto navoditi, ali čak i tamo nije tako, gde treba 10.000 potpisa za listu, bilo koju, čak i manjinsku, većinsku, da izađu na izbore. U Francuskoj nije tako. U Rusiji, jednoj velikoj Rusiji nije tako, govorim o parlamentarnim izborima. U većini zemalja oko nas nigde nije tako. Možda biste na prste jedne ruke našli jedan ili dva primera ili dva izuzetka. Nisam siguran, pošto su specifični slučajevi.Dakle, nigde to nema i jasno je čemu služi. Sada, na kraju ovog našeg mandata ili pri kraju samog tog mandata da kažemo otvoreno – to služi očuvanju partokratskog sistema koji postoji ovde godinama, koji nije posledica, naravno, niti izum ove vaše vlasti, ali ste ga vi, rekao bih, usavršili, odnosno ova vlast ga je usavršila i dovela do perfekcije, a odgovara na neki način svima ili skoro svim akterima oko stola.To je princip o kojem zapravo, pogotovo sada u uslovima ovim, kažem, pandemije i ove psihoze koja je ostala u društvu, u suštini bez pomoći… O tome je nešto govorio i govorili su neki prethodnici, nisu hteli da imenuju, pa, naravno, neću ni ja. U uslovima ovim, ovakvim sada u društvu, posle epidemije, pa čak i pre, samo tri, otprilike, grupacije političke možda mogu samostalno da prikupe potpis. Svi drugi, dakle, to ne mogu ili mogu uz blagoslov, veći ili manji, uz asistenciju vlasti i to je javna tajna i to svi znaju. To je način na koji izvlače iz strukture, vladajuće strukture, tako je bivalo donekle slično i ranije, priznajem, olakšavaju posao i na neki način kontrolišu ulazak političkim akterima u orbitu političku.Profesor

da naprave listu sa tri ili pet ili samostalno da se kandiduju i prikupe određen broj potpisa proporcijalno manji od onoga ko podnosi listu sa 250 imena. Ne može biti jednak uslov za pojavu na izborima nekoj stranci velikoj, vladajućoj koja ima 250 kandidata i pretenduje da osvoji 150 ili, ne znam, 200 mesta i, recimo, profesoru Ševarliću, njega navodim samo kao primer, ili nekom drugom, trećem, koji hoće da se pojavi samostalno sa nekim programom i da ponudi građanima svoje ideje.On ne treba da ima olakšicu u smislu toga koliko glasova treba da dobije, zna se koliko otprilike mandat, zavisi od izlaznosti, koliko je glasova potrebno za jedan mandat, neka bude i cenzus, na kraju krajeva, mada je malo loše da bude isti i za njega i za nekog drugog, ali je zaista apsurdno i besmisleno da on mora da podnese 10.000 potpisa da bi mogao da se pojavi kao, na primer, samostalni kandidat na izborima.Sve su to, i vi gospodine Ružiću to znate, stare dileme i boljke našeg političkog sistema, ali sve se gura pod tepih, delom zato da se ne talasa, a delom zato što nikada vlasti to zapravo ne odgovara. To prosto treba otvoreno reći.Da ne kažemo, takođe, ne o javnoj tajni, nego ovo već više nije ni tajna, da u većini lokalnih samouprava, ne govorim sada o Beogradu, Novom Sadu, Nišu ili nekolicini najvećih gradova, u većini, dakle, gradova Srbije, odnosno, pogotovo opština, zapravo dve trećine birača, dve trećine upisanih u spisak, nekad i više od toga, moraju da se pojave kao potpisnici lista. Ponekad bude više potpisa ili jednako potpisa koliko ima i birača da bi se pojavili ti kandidati.Znači, taj apsurd, koji inače zahteva ozbiljno preispitivanje, ne možemo ga sada raditi, tu vrstu izmene, ali može barem da se usvoji predlog. Ne mora da bude kao moj predlog, može neko od poslanika vladajuće vladajuća poslanička grupa da predloži tu vrstu izmene. Kad se smanjio cenzus sa 5% na 3%, onda smanjiti broj obaveznih potpisa za 40%. Dakle, ne sa 10.000, nego na 6.000. Za lokalne izbore ne 30 potpisa po kandidatu za lokalnog odbornika, nego onda proporcijalno 60% manje, to bi bilo 18, to je onda 18 potpisa po odborniku.Kažem,

Da bi se potpisi sakupili i validno predale liste praktično čitavo biračko telo potrebno je da se potpiše. To, naravno, da otvara prostor, široko polje mahinacija i manipulacija svih vrsta.Ono vrsta.Ono što je suština i što hoću da kažem u ovih par minuta jeste moj obnovljeni predlog koji vam sada ponavljam, rekao sam i time sam završio i prošli put svoje izlaganje. Naravno da život ne može da stane, ali suviše su još sveže traume, i to će nam reći i to kažu epidemiolozi, uostalom i stručnjaci i ovi članovi stručnog tima i Vlada Srbije na čije se stavove uglavnom poziva vlast i iza njih nekad zaklanja, kažu da se do kraja juna ne može očekivati normalizacija ili barem druge polovine juna, gospodine Lončar.Imam

na to upozoravaju, neće biti svadbi, neće biti proslava, neće biti pozorišta, a vi očekujete da ljudi izađu i da glasaju kao da se ništa nije dogodilo, sve na taster. Nije lako ni zatvoriti na taster, a pogotovo ih ne možete na dugme, na taster, na zvonce aktivirati da se sad odjednom, ne samo da dođu da glasaju, nego da se uopšte uključe u politički život. Znam da se stvari moraju vraćati u normalu, dajte neki rok da bi se stvari vratile u normalu. Kažem, nije to tajm-aut, nije to košarkaška utakmica.Na kraju krajeva, svi vi znate i mi znamo, makar kao glasači, kako izgledaju naša biračka mesta. To su uglavnom učionice nekih škola po unutrašnjosti, uostalom i u ovim velim gradovima ili nešto slično. To su prostorije u kojima se, kad je reč… Samo pazite koliko će lista biti i koliko posmatrača ispred tih lista, plus zvanični članovi izbornih komisija. Znači, tu već u startu ima preko 20, najmanje 20, često bude i više ljudi. To se tiska kao u košnici i sad tu treba da defiluju ceo dan još i glasači, sa maskama, bez maski, itd.Znači, potpuno je jasno da je to jedna specifična, da ne kažem vanredna, situacija u kojoj čak i oni koji žele na izbore, mnogi neće izaći. Dakle, ne zato što slušaju bojkotaše, već ja sam, kao što znamo, bio protiv bojkota i sada ja ne želim bojkot. Ja želim da izađem na izbore, i kao građanin i kao politički subjekt, ako je to moguće. U ovim okolnostima mi je neprijatno, kao što sam već rekao, i da izađem i da pozovem nekog drugog da izađe da glasa za mene ili za nekoga koga ja, recimo, podržavam. Prosto se ne usuđujem.Zato mislim, a vi znate i pravnici među vama znaju, vi ćete reći da to sada

ministre, pa vam onda repliciram unapred rečima prof. Nestorovića, koji je rekao da su ti jesenji meseci najmanje opasni, jer se obično koronavirusi, ovo je citat doslovan, javljaju negde od decembra do marta, aprila. To je rok kada se možda može vratiti nekoj formi.Mnogo je veća opasnost sada od trajanja, od recidiva tog virusa nego nekog velikog povratka u septembru ili oktobru. Zato je moj predlog da se umesto 11. maja, neki dan što smo imali, da se promeni, opet na inicijativu vlasti, u vašim rukama je i nož i pogača, da bismo imali, ne samo sve aktere ili više aktera na izborima, nego da bismo imali regularniju atmosferu na tim izborima, politički i medicinski regularniju. U ovom trenutku mislim da preti opasnost, da niti je medicinski, zdravstveno potpuno regularna i čista, ali koliko je politički regularna, to najbolje mi znamo. Hvala.

da razumem šta ste hteli da kažete i pokušao sam na sve načine, ali nisam mogao da uhvatim tu liniju za šta se vi u stvari zalažete, ali stvarno sam pokušao da to razumem.Drago mi je da ste pomenuli dr Kona i ostale naše stručnjake i želim da podsetim i vas i ostale narodne poslanike, koji su tu, i da vas zamolim za ono pravilo koje postoje, a to je da se novi maska na licu kada smo ovde, i to je pravilo koje važi u Skupštini i koje treba da se poštuje, jer smo zaduženi da se to sprovodi. Između ostalog, ovde i menjamo te zakonske odredbe vezano za kazne i za sve ono što je neophodno. Neko može da bude neodgovoran, da ne vodi računa o sebi, to je sasvim dozvoljeno, ali mora da bude odgovoran prema drugima. Zamolio bih nadležne da rade svoj posao.Što se tiče vaše zabrinutosti za 21. jun ili šta će biti u junu, nisam video vašu zabrinutost, mnogo veći rizik je bio, recimo, sinoć, par stotina ljudi bez ikakvih maski, bez ičega, koji je bio tu. Tu je bio veći rizik da neko oboli, da se prenese, nego kada napravite proces i preuzmete sve mere zaštite. Uveravam vas, a i sve građane Srbije da smo mi jedna ozbiljna zemlja, ozbiljni ljudi, što smo dokazali i rezultatom koji smo postigli sa ovim Koronavirusom, tako ćemo nastaviti dalje. Ni u jednom momentu nećemo uraditi ništa da ugrozimo zdravlje i živote građana, naših ljudi. Toliko, mogu da vam kažem i da vam garantujem za to, da nam je to na prvom mestu, a onda sve druge stvari. Hvala vam. Pravo na repliku, narodni poslanik Miladin Ševarlić, na osnovu diskusije gospodina Vukadinovića. **Miladin lepo.Zaista mislim da izbore ne treba organizovati sve dok imamo primenu vanrednih zdravstvenih

danas imamo slučaja Kovida? Nažalost, i smrtnih slučajeva, a nemamo važenje vanrednog stanja, i nastavljamo političke aktivnosti verovatno, posle donošenja odluka na ovoj sednici? Razmislite još jednom o tome, imajući u vidu sve stresove, pa i paniku, koju su mnogi građani preživeli za 40 i kusur dana boravaka u kućnoj izolaciji.Nije samo problem u prikupljanju potpisa. Izborni sistem u Srbiji je podređen partiokratskim vrhuškama, čak ne ni partijama, jer partijske vrhuške određuju ko će biti na listi i ko će dobiti koje mesto na listi. Građani nemaju mogućnost da predlože nijednog svog kandidata, izuzimaju, eventualno, liste koje predstavljaju ili sastavljaju udruženja građana.Dalje, građani nemaju mogućnosti da se kandiduju ako ne odobrovolje neko partijsko rukovodstvo. Prema tome, zato i imamo ovakvu situaciju, partije se ponašaju kao navijačke grupe na stadionima, i zato imamo ovakvu situaciju i konfrontacije na ulici i sve ostalo. Nama je potrebna sabornost, i jedinstvo, a ne razjedinjenost. Ovde sam čuo za četiri godine 90% vremena se trošilo na kritiku, odnosno hajde vulgarno da se izrazim prvi put u ovoj skupštini, na pljuvanje jednih od strane drugih… Zahvaljujem kolega Ševarliću.Pravo na repliku, narodni poslanik Đorđe Vukadinović. ali moram da kažem, da uz sav respekt prema tim doktorima i struci, struka je izdavala suviše često kontradiktorne, kao bih rekao, izjave.Poštujem to da se stvari menjaju, da neke stvari nisu znali, i neću da nikoga žigošem, ali je malo indikativno da, sad nemam vremena u dva minuta, prošli put sam nešto više o tome govorio, i neke druge kolege, da je nekako eskalirala, govorim i dakle ozvaničena, ova drama oko Korone, i zavedeno vanredno stanje, nakon što su raspisani izbori, i nakon što su vladajuće stranke predale svoje izborne liste. Onda se obustavio taj proces, i onda smo rekli dramatično je, hiljade mrtvih, samo što nisu desetine hiljada, stotine hiljada preti da ih bude, kada je bio zadnji voz i zadnji čas, da se pre leta završi izborni proces, onda odjednom si brojke ignorisane, odnosno činjenica, ima dosta novoobolelih, smrtnih slučajeva ima, slično koliko je bilo i unazad nekoliko nedelja, da ne kažem mesec, dva dana.Opada broj i težina slučajeva, to sam shvatio. Procenat je u odnosu na testirane manji.

zdravstvenih razloga, odnosno dovoljno argumenata da se izbori održe 21. juna i mislim da bi bilo uputno iz političkih i medicinskih razloga da budu odloženi.Sada sam kratak i jasan, nadam se da ste razumeli. Hvala. Kolega Vukadinovću, moram da vam skrenem pažnju da od sada poštujete član 107. Poslovnika o radu Narodne skupštine kada diskutujete i da poštujete Ustav Republike Srbije. Nijedan „lek specijalis“ ne može da derogira Ustav.Kada prekršite Ustav to je diktatura.Reč ima ministar Lončar, izvolite.

pa i svi drugi mogu da kažu svoje mišljenje?Mi smo se vodili time da je svima bilo dozvoljeno, ne dozvoljeno, omogućeno da kažu svoje mišljenje. Da li su iz struke, da li nisu iz struke, da li su iz nečeg drugog, trećeg, ali recite mi da li je bio neko da mu nije omogućeno da kaže šta god misli o Koroni, Koronavirusu, o svemu što je vezano za Koronavirus. Na kraju smo saslušali sva mišljenja, ali iz svih tih mišljenja, iz činjenica i onoga što nam je dostupno i ono što je zvanična medicina, jednoglasno doneli sve odluke, ali nemojte nam zabranjivati da čujemo sva mišljenja, da ljudi komentarišu, da ljudi kažu, mislim da je to u redu.Veći bi bio problem da se nije omogućilo ljudima da kažu svoja mišljenja, po meni.

mere se donose i sve mere koje su donete su na osnovu zvanične medicine, na osnovu lekara i na osnovu činjenica koje postoje u tom momentu kada se donose.

ponavljam, sve su mere donete da bi se zaštitili zdravlje i životi ljudi u Srbiji, koji su na prvom mestu. Nemojte samo da manipulišemo sa time. Nema razloga. Ne postoji nijedan razlog.Vi ne možete da nađete nijednu činjenicu da smo se negde oglušili o preporuku stručnih ljudi i naših i SZO i svih mogućih koji se u ovom momentu bave ovim problemom.

Apelujemo na jednu odgovornost, jednu ozbiljnost, Koronavirus je tu, treba da živimo sa njim, postoje jasne preporuke šta treba da radimo, kako možemo da se zaštitimo i kako možemo da idemo dalje. Od nas zavisi.

pa bih prvo podsetio, gospodine Arsiću vas, da je Ustav ovde prekršen već od trenutka načinom kako je uvedeno ovo vanredno stanje. prvo o tome ćete moći da govorite da je Ustav prekršen kao narodni poslanik u ovoj sali kada Ustavni sud utvrdi da je Ustav prekršen, a ako se ne budete slagali sa odlukom Ustavnog suda, onda komentarišite odluku, a do tada Ustav nije prekršen.

Naravno da će njegova biti izvršna, kao što je i u slučaju Briselskog sporazuma, njegovo nečinjenje je bilo takođe izvršno i mi sada živimo sa posledicama i Srbi na KiM, sa posledicama tog Briselskog sporazuma, pogubnim posledicama po integritet Srbije. On je oprao ruke, nadam se da neće oprati ruke na takav platonski način i ovog puta.Ali, da odgovorim samo gospodinu Lončaru, upravo izjave tih doktora koje ste vi pomenuli, uglednih članova stručnog tima, daju mi osnov za sumnju u to da je ova odluka u suštini politička i da nije celishodna.Opisao sam kako izgleda stanje na našim biračkim mestima i svi građani znaju kako izgledaju naša biračka mesta, sa koliko desetina ljudi tamo. Čak ne govorim o glasaču, pre nego što i bilo koji glasač uđe unutra. I, što sam vam rekao i citirao reči profesora Nestorovića, da je vrlo verovatno da je taj virus bio već u februaru, nego i u januaru čak je on rekao, ovde kod nas, već u januaru da je bio.Mi smo u martu tek preduzeli, odnosno vlast je preduzela mere i uvela vanredno stanje. Dva meseca su zapravo građani bili izloženi dejstvu tog virusa, a da nisu znali. Kako onda možemo biti sigurni i kao građani i kao politički ljudi koji donose odluku da se nešto slično ne dešava i sada i da se neće desiti, da je tako slično i u maju, kao što je bio i u januaru i februaru, da je tako i u maju i u junu taj virus među nama.Kaže vam struka i završavam time, kaže vam struka, vaša struka, vaši doktori da je jesen, zapravo rana jesen i leto period kada je aktivnost Koronavirusa najmanja i da u tom smislu su oni najopasniji i najviše deluju u periodu decembar–mart. U tom smislu medicinski razlozi… (ne razume se), a mislim da je politička epidemiološka situacija još i gora od ove zdravstvene, a koliko je loša to već vidimo i videćemo u narednom periodu i zbog toga takođe treba razmisliti o ovom predlogu, a ne tvrdoglavo insistirati na nečemu što je možda politički celishodno, možda zbog nekog procenta više ili manje.Vlast dobro stoji sada, stajaće dobro i na jesen, ne sumnjam ja u dobar rezultat ali ovako deluje kao da je malo zbrzano i kao da se želi odraditi taj posao. Kažem, gospodine Arsiću teško da vi ili ovaj saziv, ova skupštinska većina može da bude baš neki veliki čuvar Ustava, jer ste ga kršili više puta i činjenjem i nečinjenjem. Hvala.

Poštovani predsedavajući prekršili ste član 100. Poslovnika.Vi vrlo dobro znate da ako želite da učestvujete u diskusiji i da bi bilo kome delite bilo kakve komentare i lekcije treba lepo da siđete u klupe sa narodnim poslanicima i da se javite za

Zahvaljujem se predsedavajući.Uvaženi ministre, kolege poslanici, građani Srbije, evo današnjeg dana još jedan veliki praznik za nas Srbe, za nas pravoslavce. Ja bih kao prvo, kao srpski domaćin svim našim pravoslavnim vernicima čestitao slavu Svetog

smo došli ovde u Skupštinu, videli smo nešto što ne priliči nama, što ne priliči Srbima. Mi smo domaćini, mi smo ljudi koji želimo svakome dobro. Ovde su nas dočekali, mog kolegu Marijana Rističevića, dočekali su, pravili su nasilje nad njim i to je pokazalo da nešto nije kako treba.Ja uvek kada govorim, govorim iz srca sa željom da svakog poštujem, da svakog cenim i normalno želim da tako i mene cene.Današnjeg dana ovde

Meni je čast da budem sa ljudima koji žele dobro Srbiji. Ja sam tu zajedno sa njima zato što želim da u narednom periodu imamo veću mogućnost da obezbedimo veću podršku našem selu, našoj poljoprivredi, da damo veću podršku ljudima koji žive od sela i na selu, jer se pokazalo za vreme ove pandemije da je selo i poljoprivreda ponovo spasilo Srbiju.Zbog ponovo spasilo Srbiju.Zbog toga moramo dati veću podršku našim ljudima koji žive na selu i od sela. Moramo dati veću podršku jugoistoku Srbije, a ja sam zbog toga na listi koju vodi naš predsednik Aleksandar Vučić.Mislim da su da su sve one mere koje su bile u prethodnom periodu, vezano za zaštitu zdravlja ljudi od ove bolesti, od ovog virusa su dale rezultate. Ja se zahvaljujem zdravstvu, zahvaljujem se zdravstvenom sistemu, našim doktorima, sestrama, našim vozačima u domu zdravlja, pomoćnim radnicima, svima onima koji su učestvovali da se zaštiti zdravlje naših ljudi, da zaustavimo širenje bolesti.Zbog ja i na konferenciji i na prošloj Skupštini govorio, tu je bila naša premijerka, gde sam potencirao i tražiću u narednom periodu da se našim zdravstvenim radnicima obezbede uslovi za dobijanje stanova na isti način kako su dobili radnici službe bezbednosti baš zbog toga što su zaslužili. Ne samo radnici doma zdravlja, zdravstveni radnici, nego i svi ostali.Jedna od stvari za mene koja je bitna, evo dolazi vreme kada ćemo se ponovo naći u izbornim radnjama, bitno je da oni koji žele da učestvuju, veliki broj naših stranaka učestvuje na ovim izborima, oni koji ne žele to je njihovo pravo. Ali, ako oni ne žele, ne mogu nama da zabrane da mi učestvujemo na izborima.Sada je ovde predlog da se osim javnih beležnika, koji su do sada imali jedino pravo da se radi vezano za overu potpisa, da oni to mogu da rade. U opštinama U opštinama gde nema javnih beležnika tu je mogla da bude iz opštinske uprave, ali u gradovima ili mestima gde su bili javni beležnici ili notari, tu nisu mogli da se skupljaju potpisi, nije moglo da se overava bez njih.Kada odnosno moja stranka u Nišu se sprema da izađe sama, skupili smo potpise, bilo je velikih problema vezano za skupljanje potpisa. Mi dovedemo, skupimo ljude, dođemo na jedno mesto, javni beležnik …(ne razume se). Po 50, 70 ljudi čeka. To je pokazalo da nije dobro i ovim putem daćemo mogućnost da sada i gradska uprava, opštinska uprava mogu da svojim radnicima daju mogućnost da rade overu potpisa i na taj način da veći broj političkih subjekata u tim malim sredinama, u većim gradovima mogu da obezbede potpise, da izađu na izbore i da budu učesnici na ovim izborima, da svojim angažovanjem dobiju podršku građana i ta podrška će sutra reflektovati i gradske uprave, ko će biti predsednik, kao što je predsednik Skupštine, politika će se u tim opštinama možda voditi na neki drugačiji način.Ja sam uvek govorio da se mora više izdvajati za naše selo, za poljoprivredu i na teritoriji grada Niša, na teritoriji jugoistoka Srbije. Mnogo je rađeno, mnogo je ulagano, ali mislim da moramo veći akcenat staviti na žene na selu, na decu na selu, na uslove života na selu, jer je to ono što je ponovo pokazalo i kao što je bilo pre 21 godinu kada je bilo bombardovanje, selo je spasilo Srbiju i sada kada je najteže isto je selo spasilo Srbiju i naša poljoprivreda.Kod nas se kaže, kada imamo naše ambare, žito, mi se ne plašimo jer znamo da nećemo biti gladni. Kada seljak ima mogućnosti da živi, imaće pravo i onaj gospodin koji živi u gradu da ima za sve svoje potrebe i hleb i sve ono što je potrebno dase preživi.Jedna od stvari koja je kao čoveka koji dolazi sa jugoistoka Srbije bitna je i to, pošto smo u ovom mandatu naše Vlade imali velika ulaganja na jugoistoku Srbije, ali imamo i dosta problema koje nismo rešili, koje očekujemo da ćemo rešiti u narednom periodu, zato što sam siguran da će naši građani prepoznati politiku koja daje napredak našoj zemlji, našim ljudima koji žive na teritoriji cele Srbije.Siguran sam da ćemo imati mogućnost da i u narednom periodu imamo

imamo neke predsednike u Vladi, ministre, potpredsednike koji su iz Niša, Svrljiga, Bele Palanke, Gazinog Hana, Vranja, Zaječara, da iz tih opština imamo ljude koji će pomagati, ulagati u jugoistok Srbije.Još jednom, uvažene ja ću glasati za predloge ovih zakona i još jednom svima čestitam slavu Svetog Marka, da imaju puno zdravlja, sreće, uspeha u narednom periodu. Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Saša Radulović.Izvolite. **Saša Radulović** Poštovani građani Republike Srbije, ovo je moje poslednje obraćanje iz ovog saziva Narodne skupštine.Mogli ste da vidite u prethodnih nekoliko minuta kako izgleda pravno nasilje koji sprovodi vladajuća većina u Srbiji, koja oduzima reč poslanicima usred govora, iako po Poslovniku… **Veroljub Arsić** Kolega Raduloviću, vi niste imali diskusiju, nego reklamaciju o povredi Poslovnika. To ne potpada u red političkih diskusija, a prekinuo sam vas iz dva razloga. Prvi je što nemate potrebe da branite kolegu Vukadinovića od mene, a drugi je – ako ste nastavili da ga branite, to biste i naplatili, kao što i sve naplaćujete, pa uredno primate i platu od Narodne skupštine, a ovo vam je treći ili četvrti ulazak u ovu salu za poslednje dve godine.Izvolite, Poštovani građani, vidite kako izgleda pravno nasilje, ono se nastavlja, koriste svaku priliku da ućutkaju narodne poslanike.Jutros smo na vreme podneli dopune dnevnog reda, gde smo zaista dali izmene Zakona o izboru narodnih poslanika, pokazali kako bi mogli da dođemo da fer izbornih uslova, pravnim nasiljem sprečeno. Pravno nasilje se nastavlja, izgleda poseban tretman imaju upravo poslanici Dosta je bilo, mi ih izgleda najviše žuljamo. Što se tiče bivše vlasti, oni igraju ping-pong između sobom, Kurta i Murta, pa se tako dobacuju i prebacuju lopticu, i jednim i drugim je fino, a za to vreme Arsić** Kolega Raduloviću, moram da vam skrenem pažnju, vi ste narodni poslanik Saša Radulović, Dosta je bilo u Narodnoj skupštini više ne postoji. Zar vas nisu obavestili o tome? Vi nemate više poslaničku grupu. Znači, sada govorite kao narodni poslanik Saša Radulović.Izvolite. **Saša Radulović** Poštovani građani, ja ću da istrpim ova poniženja, i to je zbog vas, vidite na koji način radi demokratija u Srbiji. Danas su im bila puna usta fašizma. Govorili su o fašizmu navodnom. Nasilje koje se vrši, fizičko nasilje je za svaku osudu uvek, ali koristiti reč „fašizam“ je uvreda za sve građane čiji su preci stradali od fašizma, i moja porodica i vaša porodica, i frljati se sa tim nazivom je ispod svakog nivoa. pravno nasilje i svako drugo nasilje sprovodi vlast. Oduzimaju reč, ne možete da govorite i onda, naravno, to kod ljudi stvara problem, ne mogu da se izraze, stvara i bes i pokušaj Za celo stanje u Srbiji odgovorna je isključivo ova vlast. Ovde gledate na delu to pravno nasilje – isključivanje mikrofona.Ovde je ministar govorio o tome kako treba da se poštuju neka pravila, da držimo odstojanje, napadaju skupove. Evo, pogledajte kako je to izgledalo između 5. i 15. marta. Ovo vam je prikupljanje potpisa SNS. Ovo je sramota. Znači, u vreme kada su imali Krizni štab i znali da postoji opasnost, ovako su se odnosili prema građanima. Pogledajte kako su izgledali predizborni skupovi SNS-a. Ovo je Valjevo, 9. mart, kad se već znalo za virus. Tada im je sve bilo u redu, tada im je virus bio smešan.Ovo vam je nakon uvođena vanrednog stanja, kada su kafane radile, kada su radile teretane, frizerski saloni, sastao se bez tih maski, odnosno brnjica koje nameću građanima Republike Srbije, a znamo da Svetska zdravstvena organizacija kazala da za građane te maske nemaju nikakvog smisla. Evo, pogledajte ovde u Skupštini, skidaju ih i rukama vraćaju nazad. Pa, to nema nikakvog zdravstvenog smisla. Ima smisla za zdravstvene radnike. To je rekla Svetska zdravstvena organizacija.Ono što vam vlast krije je da su sve ovo uradili zbog izbora. Prave nas budalama, sve zajedno. Uzimaju nam slobodu, gledaju kako da nas kažnjavaju. Evo, i danas je na dnevnom redu zakon gde hoće da povećaju kaznu i zbog toga je ministar ovde, od 30 na 50 hiljada dinara. To je jedina promena koju hoće da uvedu, da šikaniraju građane Republike Srbije, da ih teraju u kontrolu, da ih teraju i ruše im dostojanstvo, kao što su ih zatvarali u kućni pritvor. Ovo je sve u vezi sa kontrolom.Što se tiče onoga što su uradili, kada ih slušate, to je takva samohvala, to je takvo veličanje samog sebe da ja nemam reči za to. Pazite, u Evropi polovina umrlih, polovina, to su desetine hiljada ljudi, je umrlo u staračkim domovima, polovina u Evropi. U Srbiji je u jednom staračkom domu, Gerontološkom centru u Nišu, umrla četvrtina svih umrlih u Srbiji.Kada pogledate sve ostalo, mi nemamo ni podatke o tome koliko ljudi je uopšte umrlo u staračkim domovima, koliko u bolnicama, zato što to kriju, kriju kao zmija noge, zato što ne mogu da izađu pred građane, jer zajedno sa svim ovim globalističkim vladama u Evropi zatvorili su zdrave građane u kućni pritvor, zdrave ljude, to nikad nije rađeno, a nisu zaštitili stare i bolesne bake i deke, ono što su morali da urade. Na čelu tog gerontološkog centra je SNS-ov kadar i na svim ostalim mestima je to tako.Govore da je struka donela neke odluke. Struka nije ništa donela. Imate SNS-ove kadrove koji podržavaju Aleksandra Vučića, koji glume Krizni štab. Pa, sram ih bilo sve zajedno.Ovo je borba za slobodu građana. Danas je SNS govorio o tome – danas je dan pobede, pa treba da se setimo toga. A kada smo tražili u ovoj Skupštini da se obeleži 100 godina proboja Solunskog fronta, nisu hteli to da puste. Zamislite, Skupština nije obeležila 100 godina proboja Solunskog fronta. Oni su lažne patriote, poštovani građani. Poštovani glasači SNS, znam da vi mislite, na osnovu medija, medijskog mraka i kontrole koju imate, da Aleksandar Vučić sprovodi politiku u interesu države Srbije. To je, nažalost, laž. On sprovodi politiku Nemačke. I bivša i sadašnja vlast sprovode politiku Berlina na celom Balkanu, pretvaraju Srbiju u koloniju jeftine radne snage. Naseljavaće vam migrante. Po njegovim njegovim rečima, u narednih 20 godina naseliće preko milion migranata za nemačke fabrike za jeftinu radnu snagu. Naših milion ljudi treba da se iseli, oko milion treba da izgubimo zbog negativnog nataliteta. Znači, sve skupa, Srbija nestaje pred našim očima. Oni glume lažni patriotizam.Poštovani glasači SNS, ja bih voleo da nisam u pravu, jer bilo bi mnogo bolje za sve nas da ja nisam u pravu i da ne znam, nego da nam se ovo dešava što nam se dešava. Ovo je sramota za Srbiju. Ovi izbori su potpuna farsa i jedino što možete svima da kažete je – sram vas bilo, sve zajedno! **Maja Gojković** Hvala.Reč ima Aleksandra Tomić.

o setu zakona koji se odnose na izmene i dopune Zakona o izboru poslanika i odbornika u lokalnim samoupravama, ali i o zakonu koji se odnosi na izmenu i dopunu Zakona o zdravlju ljudi, kada je u pitanju određena epidemija.Očito je da je struka do sada kroz svoje krizne štabove, na čijem čelu je gospodin ministar Lončar, dala određene preporuke i mišljenja, na osnovu kojih su političari jedino vlasni u svakoj državi da donose određene odluke. Zaista, treba vam čestitati, gospodine Lončar, što ste na adekvatan način uzeli zaista veliku ulogu u borbi sa jednom potpuno nepoznatom epidemijom, u kom trenutku se svaka država bavila jednostavno sobom i načinom na koji će izaći na kraj sa takvom vrstom epidemije i kako će organizovati svoje građane.Ta priča o tome da smo mi zatvarali ljude zbog toga što mi to tako volimo je pokazala u nekim državama, kao što je Danska, da smo mogli i da ne zatvaramo, ali su prognoze za 400.000 ljudi koji su došli iz Evropske unije, jer veruju svojoj državi da će ih lečiti, jer tamo ne bi ni došli do respiratora, ne bi došli do bolnice, jer smo imali prilike da vidimo kako su ležali po patosima velikih bolnica i velikih kliničkih centara u razvijenim državama, pokazuje suštinu – da je od 400.000 ljudi koji su došli ovde veliko poverenje u suštini bilo u svoju državu. To je ono što je od velikog značaja.S

To se nije desilo ali se u nekim razvijenim državama Evropske unije to desilo jer države, jednostavno, imaju potpunu drugačiju viziju prema svojim građanima, jednostavno žele da svoj fond koji se odnosi na penzijsko i invalidsko osiguranje smanje, jer smatraju kao veliki trošak za državu.Jednostavno, psihologija građana Srbije i predsednika države i Vlade Republike Srbije i SNS, kao najodgovornije političke stranke je uvek bila na strani da se pre svega zaštiti život. To je ono o čemu je premijerka Ana Brnabić ovde govorila, počeli smo borbu za život da bi spasli život. Zaista je to tako išlo i ta borba je, u stvari, bila sa nevidljivim neprijateljem ali i sa svim onim nevidljivim stepenicama koje smo morali da preskačemo u hodu da se borimo za to da dobijemo opremu, da dobijemo pomoć, da sami iz svojih resursa nađemo načina kako ćemo, jednostavno svi oni koji nisu bolesni da nađemo načine da sačuvamo i njihova radna mesta, ali i njihov život i zdravlje.Zbog toga, mislim da treba zaista odati počast svim zdravstvenim radnicima i institucijama koje su zaista krajnje odgovorno, na odgovoran način radili ovaj posao. Važno je da je država adekvatno i efektivno u datom trenutku brzo donela odluke i samim tim zbog toga danas imamo ovakve rezultate.Ono što je danas još važno reći, to je da će 170 država biti pogođene ekonomski posledicama, u stvari, globalne pandemije COVID-19. Svaka država se bori na svoj način kako će moći da zaustavi štetne efekte ekonomije, za koje se inače prognozira da će trajati sigurno godinu dana.Ono dana.Ono što je Srbija pokazala, a to je da sav onaj naš rad i sve one ekonomske reforme i sva fiskalna konsolidacija od 2014. godine koje smo ovde sproveli je zaista dala sada pun svoj efekat time što smo spremno dočekali ovakav vid ovakav vid pandemije i ovakav vid ekonomskih štetnih posledica koje jedna pandemija svetskih razmera, praktično, sada svim zemljama zadaje. Kažu da će efekti biti, maltene, kao posle Drugog svetskog rata. Prema tome, mi se sada i ekonomski suočavamo sa onim što je jednostavno nepoznato za mnoge države.Sada, u ovom trenutku, kada vidite, juče je uplaćen minimalni lični dohodak koji se odnosi na sve zaposlene koji su se prijavili Ministarstvu finansija, odnosno Poreskoj upravi za sledeća tri lična dohotka za minimalni lični dohodak koji država daje, upravo da bi sprečila te negativne efekte, pokazuje, u stvari, da država zaista je paralelno sa ovim zdravstvenim merama mislila na ove ekonomske mere i time suštinski brine o svim segmentima u društvu.Danas smo, inače, došli u Skupštinu Srbiju da bi, na osnovu konsenzusa političkih stranaka koje su imale dogovore posle ukidanja vanrednog stanja, nastavili proces izbornih radnji koje su počele raspisivanjem izbora, koji su bili zakazani za 26. april ove godine, prekinuti upravo zbog uvođenja vanrednog stanja i zbog pandemije koja je uvedena u svim državama EU, u svim velikim evropskim i svetskim državama. Reći ću vam da na dan kada je uvedeno vanredno stanje u Srbiji, 15. marta je uvedeno još u sedam država članica EU. Znači, bukvalno za pet dana pre nas i tri do pet dana posle nas su sve države članice EU uvele vanredno stanje, vanredne mere, čak neke mnogo restriktivinije upravo zbog toga što je pandemija zauzela mnogo veći efekat i dinamiku i gde čak razvijene nisu mogle da izađu tako na kraj kada je u pitanju zdravstveni sistem.Danas smo inače došli ovde da upravo na osnovu konsenzusa političkih stranaka raspravljamo i na kraju krajeva glasamo o onome što su se političke stranke dogovorile po ukidanju vanrednog stanja, a to su određene izmene i dopune zakona koje govore o tehničkim uslovima sprovođenja izbora, upravo da bi se dala mogućnost svim političkim strankama koje nisu do sada imale prilike da prikupe potpise, da bi to uradile na najefikasniji način i da bi jednostavno kampanja mogla da se završi u nekih sledećih 38 dana.Šta nas je dočekalo? Dočekalo nas je, jedna grupa ljudi na čelu sa Boškom Obradovićem i predstavnicima Saveza za Srbiju koji su kobajagi ovde došli sa automobilima, sa otvorenim haubama da popravljaju automobile, a u stvari da bi napravili jednu čitavu predstavu gde su na kraju krajeva pokazali kako izgleda fašistička ideologija koja je jednostavno našla svoje uporište u u Bošku Obradoviću i Savezu za Srbiju i kako to izgleda obračunavati se sa političkim neistomišljenicima. I kako to Ustav Srbije prema članu 21. i članu 49. kaže da niko ne sme biti inkriminisan zbog svoje različite veroispovesti, nacionalne pripadnosti i političkog mišljenja. Tada dolazimo u situaciju da zaista možete da kažete da je vladajuća koalicija, jer se to jednostavno stalno spočitava SNS, da vladajuća stranka je odgovorna za očuvanje demokratije u društvu. Kao što vidite mi smo imali prilike da zaista mnogo toga u proteklih manje od nedelju dana vidite sa koliko puno strpljenja čuvamo sve demokratske vrednosti koje do sada smo imali.Aplauz imali.Aplauz koji je bio upućen medicinskim radnicima za vreme bitke za ljudske živote koje svako veče bio u 20.05 je negde dojadio predstavnicima opozicionih stranaka, pa su te aplauze zamenili sa lupanjem u šerpe, a sada jednostavno i te šerpe su malo kao pokazatelj njihovog nezadovoljstva već je potreba pored onog verbalnog nasilja koje je krenulo na decu predsednika Srbije i to traje u nekom kontinuitetu, ali sada se zahuktav sve više i više, je prenešeno na poziv na nasilje i oduzimanje života samom predsedniku države.E, sada je sve to malo, sad je potreba još veća da se pojedinci kao što je Boško Obradović i njegovi sledbenici sačekaju određene narodne poslanike sa kojima ne misle isto i fizički se obračunaju na najgori To je pokazatelj u stvari koji politički program je onih koji treba da izađu na izbore. Problem je nastao u stvari, juče i prekjuče kada su u delu političkih stranaka došli do zaključka da će izaći na izbore, kao što je određeni pokret Sergeja Trifunovića i pokreta „ Jedan od pet miliona“. Onda je nastao problem što Savez za Srbiju na čelu sa Đilasom, jednostavno ne želi, do sada je govorio da će bojkotovati te izbore, drugi deo DS želi da izađe na izbore, i sada postaju svi građani Srbije taoci njihovog problema izlaska ili ne izlaska na ove izbore 21. juna.Dolazimo do krucijalnog predloga i rešenja bivšeg predsednika države gospodina Tadića koji je rekao da je najbolje izađi na izbore sa listom za bojkot. To je znate u stvari, izlazak na izbore i pokušaj da se ono biračko telo koje je podržavalo one šetnje sve moguće i bojkot ovih izbora sada preinači i kapitalizuje određen broj glasova koji će izaći na biračka mesta. To je ono o čemu danas imamo prilike da razgovaramo ovde u parlamentu Srbije da kažemo da određene političke stranke, znači, pribegavaju verbalnom i fizičkom nasilju za rad toga da bi podigli sebi rejting, pokušavajući da pređu taj cenzus od tri procenta i imamo jednostavno politički program SNS na čelu sa gospodinom Vučićem i svih onih stranaka koje podržavaju politiku vladajuće koalicije i koje se jednostavno zalažu za budućnost Srbije.Budućnost Srbije pokazuje da ekonomija, nauka, zdravstvo, kultura, na kraju krajeva i političke vrednosti koje danas imamo u Srbiji želimo da očuvamo i želimo da unapredimo i da pokažemo svetu i Evropskoj uniji da je Srbija mnogo napredovala u svim segmentima društva.Za ekonomiju nam svim priznaju na osnovu svih rezultata, kada pogledate sada u prvom tromesečju videćete da je Srbija imala najmanji pad od svih zemalja u regionu, pa čak i od mnogih razvijenih država u EU. Na kraju Na kraju krajeva, mi imamo prognoze i MMF koliki će taj pad biti, Svetske banke i našeg Ministarstva finansija, pa videćemo kraj godine.Ono što treba reći to je da se Srbija bori svim silama da bude najbolja u onome što radi. radi. Mislim da građani Srbije moraju da čuju i da prepoznaju šta je to što u budućnosti, zbog budućnosti naše dece jako važno kada izađemo na birališta 21. juna, o čemu glasamo i o čemu odlučujemo.Mi danas imamo pored fašističke ideologije i fizičkog nasilja nad našim kolegama ovde, gospodinom Marijanom Rističevićem, imamo jednu prezentaciju potpunog bezumlja kada je u pitanju sama politika i demokratske vrednosti u Republici Srbiji, imamo prezentaciju fizičkog nasilja i rušenje institucija. Pokušaj je svaki put da se uđe u neke institucije, pa da se one poruše na taj način što bi oni samo upali u te institucije, zauzeli i rekli – eto, one su sada naše. Nema osvajanja vlasti bez izbora.Ako izbora.Ako želite imate model i imitirate sve ono što je bilo 2000. godine, imate upad u institucije, imate pokušaj nasilja i verbalnog i fizičkog i uništavanje određenih materijalnih vrednosti institucija, morate pre toga da izađete na izbore, legitimitet i legalitet građana Srbije, tek nakon toga možete da tražite da sprovedete sve ono o čemu je narod, odnosno o čemu su građani Srbije glasali. To sprovođenje za to ste dužni i odgovorni, takođe i vi iz opozicije, kao i mi iz vlasti.Na svakom biračkom mestu imaćete svoje predstavnike, ukoliko možete da ih skupite, imaćete prilike da učestvujete u biračkom procesu, imaćete prilike da budete svedoci koliko glasova je koja stranka skupila. To je jedini legitimitet i budućnost o kojoj možemo da razgovaramo kada je to u pitanju.Pošto je odgovornost vladajuće koalicije najveća danas i od strane opozicionih stranaka se stalno to potencira, mi smo imali prilike juče od predsednika Srbije, Aleksandra Vučića, da čujemo da i pored svega onoga što je lično doživeo kao i verbalne i pokušaje fizičkih napada na njegove članove porodice i na njegovo okruženje, na najperfidniji i na najgori mogući način, imali ste prilike da kao odgovor čujete iz njegovih usta poziv da se svi politički akteri jave, prikupe potpise i izađu na izbore. To je pružena ruka svima da se politička borba vodi ovde u parlamentu, a ne na ulici, jer je to u interesu svih nas.Mislim da je 21. juna potpuno evidentno da će građani Srbije jako puno razmišljati o tome da li će glasati za prošlost ili će glasati za budućnost zbog naše dece, ali i sve naše dece. Hvala.

Hvala, predsednice.Poštovani ministre, dame i gospodo narodni poslanici, situacija u Srbiji je takva da danas možemo da govorimo o izmenama zakona koji se odnosi na izbore.Poštujući Ustav, poštujući sve zakonske rokove u mesecu martu su raspisani redovni izbori u Srbiji. Zbog situacije u kojoj se našao celi svet, sve političke stranke koje odgovorno deluju su se usaglasile sa tim da je u redu i da se prekinu izborne radnje. Kako je kritikovano sve što se radi u Srbiji, tako se danas kritikuje i ovo kada razgovaramo i tražimo model za nastavak izbornih radnji.Srbija je uspela kako-tako da se izbori sa pandemijom. Srbija je uspela da stvori uslove da se ukine vanredno stanje i da se život polako vraća u normalu i da uz poseban oprez idemo dalje.Država dalje.Država Srbija je dala hrabar odgovor na napade virusa. Uspeli smo da spasemo puno života i zbog onoga što je urađeno u zdravstvu u Srbiji u poslednjih nekoliko godina u mnogome je doprinelo da se lakše borimo sa ovom pandemijom.Kao prvo, imali smo investicije od 600 miliona evra u naša tri klinička centra, imali smo izgradnju specijalnih bolnica, izgradnju i rekonstrukciju opštih bolnica širom Srbije. Sve je to doprinelo da Srbija bude na vrhu evropskih zdravstvenih standarda. A, da nam je zdravstvo bilo kao što je bilo za vreme onih koji danas ovde promovišu nasilje, koji zloupotrebljavaju svoju i tuđu decu kao politički argument, ne smem ni da zamislim kakav bi scenario mogao da zadesi našu zemlju, da država nije činila ono što je činila teško bismo mogli da se suprotstavimo ovom virusu.Kada pogledamo statistiku zemalja u regionu možemo da kažemo da je Srbija imala mere koje su dale rezultate. Mi smo i pre šest godina u Srbiji imali teške mere, teške ekonomske mere, ali većina ljudi u Srbiji je to razumela, kao što je razumela i mere koje su bile u prethodnom periodu sprovedene u borbi sa pandemijom.Svedoci smo danas da na osnovu tih teških mera koje smo imali 2014. godine koje je sproveo Aleksandar Vučić, tada na mestu premijera, Srbija ima temelje i ima stabilnost i sada ima mogućnost da pomogne svojim građanima. Verujem da ćemo se brzo vratiti u stanje koje je bilo pre pandemije i da ćemo nastaviti da beležimo rast i da smo obeležili intenzivan rast u prethodnom periodu i do početka pandemije govori mnogo pokazatelja.Ja ću podsetiti na nekoliko. Za samo sedam godina mi smo uspeli da zaposlimo 700.000 ljudi u Srbiji, povećali smo direktne strane investicije za više od tri puta i tako smo uspeli da dostignemo vrh svetske liste po pitanju broja investicije, odnosno na veličinu privrede. Izgradili smo 350 kilometara auto-puteva, mnogo su unapređeni železnički, vodni i vazdušni saobraćaj i Srbija je postala veza između evropskih zemalja.Godine 2010. prosečna plata u Srbiji je bila 331 evro, a danas je 515 evra. Danas imamo tri međunarodna aerodroma i „Er Srbija“, evo i sad smo videli na primeru kako je odradila svoj posao u naletu pandemij je toliko ojačala i mi smo 2011. godine imali 3,1 milion putnika, po podacima iz 2019. godine, taj broj iznosi 6,2 miliona. Zaista, ovde hoću da iskoristim priliku da kažem – svaka čast svim ljudima iz „Er Srbije“ i čitavoj organizaciji i logistici, kako su uspeli da odreaguju pravovremeno i da doprinesu da se lakše izborimo sa ovom situacijom.Takođe, uverili smo se i da je međunarodni … koji Srbija ima u svetu na najvišem nivou i želim da kažem da međunarodnu reputaciji koju naš predsednik ima je nacionalno dobro za Srbiju.Narod u Srbiji to zna, narod u Srbiji to vidi i narod u Srbiji je podržao reforme koje je on sprovodio 2014. godine, podržao je i mere koje su i sada bile na snazi, a mere su bile na snazi isključivo uz poštovanje i uvažavanje struke i verujem da su ljudi u Srbiji sigurni da jedino predsednik Aleksandar Vučić ima jasan plan za oporavak i budućnost naše zemlje.Izvori su raspisani još pre uvođenja vanrednog stanja u našoj zemlji, a pre toga su i mnogi izborni zakoni poboljšani i danas sa izmenama zakona koji se nalaze na dnevnom redi mi se prosto samo prilagođavamo na ovo nastale situacije kako bi se omogućilo da one liste, one političke stranke koje nisu uspele da prikupe potpise za svoj liste da na lakši način uz poštovanje preventivnih mera da se stvore uslovi da oni mogu da skupe potpise i da predaju svoje liste.Ono što se jutros dogodilo na ulasku u parlament je zaista jezivo i nedopustivo, za najstrašniju osudu i za hitno reagovanje svih nadležnih institucija. Udarati čoveka, šutirati, najpre, čoveka, pa tek onda legitimno izabranog predstavnika naroda, narodnog poslanika je direktan udar na srpski narod. Takva situacija nam pokazuje potpuno odsustvo razuma.Šta su mislili Obradović, Jeremić i Đilas? Da će mere u borbi sa virusom biti neuspešne? Da će narod biti ljut? Oni su čak i priželjkivali smrt, ja moram tako blago da kažem, oni su jedno vreme pozivali starije ljude da izađu napolje, samo su tražili način da se produžava vanredno stanje i da izbora ne bude, jer jer narod ih neće, oni na izbore i neće, ostalo im je samo da ruše institucije i da fizički napadaju ljude.Njihovi politički argumenti naročito su izraženi u poslednjih nekoliko dana, a to su vređanje, pozivanje na ubistvo, fizičko nasilje, šerpe i pištaljke.Čuo je Boško Obradović kada je predsednik Republike rekao da se snaga ne dobija iz pobede već iz borbe. Ali, Skupština je mesto za sukob političkih ideja, a Boško Obradović je definitivno dokazao da je za njega Skupština mesto za borbu, odnosno za cepanje sakoa, za skrnavljenje državnih simbola, za cepanje zastave i slično.Svi koji rade pod direktnim nalogom Dragana Đilasa su sada u panici i tako nanose direktnu štetu svojoj zemlji, gde god da se pojave. Njima je u interesu samo da napune svoje džepove, a nikako dobrobit države i naroda.Na kraju, želim samo da kažem - gospodo, izvolite, pored poboljšanih izbornih uslova, pored ovih mogućnosti, izađite na izbore. Apsolutno je fer izaći na izbore. Izađite i vidite da li će pristojna Srbija da podrži udaranje u šerpe, pištaljke, fizičko nasilje, ili će podržati politiku rada, rezultate i planove za budućnost Srbije i budućnost naše dece. Hvala. Reč ima poslanica Branka Stamenković. kao što to želi vlast, izmenili nekakve izborne zakone. Morate da znate, dragi građani, da je demokratski standard svuda u svetu da se u godinu dana pre održavanja izbora izborni zakoni ne menjaju, da bi svi politički subjekti koji žele da izađu na izbore na vreme mogli da znaju i da računaju pod kakvim uslovima će da vode kampanju.Ono što mi danas imamo, mi imamo da mesec dana pred izbore, kad je kampanja već počela, mi menjamo nekakve izborne uslove. I kada pitate vlast, oni će vam reći da je to iz njihove silne želje da poboljšaju te izborne uslove pod kojima se na izbore ide, a ono što vam prećutkuju, dragi građani, jeste da se njima žuri na izbore. Njima gori pod nogama da što pre izađu na izbore, jer da im ne gori, oni bi ih lepo odložili za to kad se steknu uslovi.Jer,

Zato što, kada bi odložili izbore na jesen, dragi građani, sve pogubne posledice po ekonomiju, koje će imati ove srednjevekovne mere zatvaranja zdrave nacije u karantin, biće više nego očigledne. I oni žele da izađu na izbore pre nego što vi to na svojoj koži osetite, jer onda ćete možda glasati i drugačije.Kada im kažete ovo što ja sad vama, dragi građani, pričam, kada im zamerite na tim srednjevekovnim merama karantina, zatvaranja cele nacije u kućni pritvor na period od mesec i po dana, oni vama kažu mi smo sačuvali narod, smrtnost je mala. Znate šta, to kako ste nas vi sačuvali, tako je mogla da nas sačuva i moja pokojna baba sa tri razreda osnovne škole zatvorim sve pod ključ i bog da me vidi. Građani od vas, gospodo, očekuju, i zato vas biraju, da imate inteligentnija rešenja nego što je to kopiranje rešenja moje pokojne babe sa tri razreda osnovne škole.Uništili ste privredu. Posledice toga tek će da se osete na jesen. Zato vam se žuri na ove izbore.Uslova izbore.Uslova za održavanje fer i slobodnih izbora nema. Nije ih bilo ni pre protivustavnog uvedenog vanrednog stanja, nema ih ni sad, nakon što je to vanredno stanje ukinuto, ali su sad još dodatno pogoršani i još su gori nego što su bili pre svega ovoga.Da vam je, gospodo draga, uopšte stalo do demokratije, pored koje ja sumnjam da ste u životu uopšte i prošli, vi biste odložili održavanje izbora dok se ne steknu uslovi da se oni mogu odvijati u normalnoj atmosferi, a ne bi na njih ovako brzali i žurili da što pre dođete.Sad bih još morala samo da kažem da, ukoliko imate nameru uopšte da odgovarate, bilo ko od poslanika vlasti ili predstavnika Vlade na ovaj moj govor, što možda i nećete, jer kao što vidim, nakon govora poslanika Radulovića maca pojela jezik, ali ako ipak neko nešto odgovori, ja bih da unapred najavim da želim nakon toga repliku i pozivam se na pravo na tu repliku, po osnovu onoga što mi je jedan vaš poslanik pre četiri meseca rekao, a to je da svako ko traži repliku,

Što se tiče odgovaranja na gluposti i besmislice, mislim da ne postoji veća kazna za glupost i besmislice od ignorisanja. To je što se tiče odgovora na sve ono što smo čuli do sada.Kada

u ovu salu. Ali, iskreno, nije da je to nešto novo i da to već mnogo puta do sada nismo videli. Mislim da više ne mogu ni da prebrojim koliko puta smo svi zajedno, i u ovoj sali i na svim drugim mestima, govorili o tome da postoje ljudi kojima je ovde očigledno jedan jedini cilj da po svaku cenu izazovu sukobe, da po svaku cenu pošalju u svet sliku političke nestabilnosti u Srbiji, da pokušaju da iznude vlastito hapšenje, kako bi glumili velike političke žrtve. Očigledno da sve ono što su do sada radili nije bilo dovoljno, pa su se odlučili na jedan korak dalje, da budu još žešći u tome.Ako

ja sam ga tada kao njegov kolega iz Čačka razdvojio od ostalih poslanika vladajuće većine i nisam to uradio zato što mi je bilo posebno bitno da zaštitim njega, već zato što mi je bilo bitno da zaštitim dostojanstvo ovog doma, jer niko od ovih ljudi ovde nije želeo da se u svet pošalje najružnija moguća slika iz Srbije.Mi smo danas, nas 140, koliko nas je bilo jutros, mogli da izađemo ispred i da rešimo to na isti način na koji su to oni radili, ali to nije naš posao. Nas građani Srbije nisu birali da se ovde tučemo, već da radimo svoj posao, da branimo svoje ideje i prezentujemo svoj program.Kada pogledate i one proteste ispred predsedništva, po ko zna koji put, ono rušenje ograde, nasrtaji da se uđe unutra, prosto ne možete a da se ne zapitate šta je poenta svega toga? Hajde da kažemo, ušli ste unutra, i šta sad? šta sad? Hoćete da ubijete predsednika? Hoćete da bijete ljude tamo? Da zauzmete Predsedništvo na silu? Šta je poenta? Da se slikate unutra? Da ostanete večno? Ja mislim da niko u Srbiji ne može da razume šta je poenta i šta je cilj tog nasilnog pokušaja upada u Predsedništvo Srbije.U istom trenutku kada su se ti protesti sinoć dešavali, gledam na televiziji, jedan od lidera Saveza za Srbiju, čini mi se Lutovac da je bio, on daje izjavu za jedan mediji i to sad ide uživo. Njega pitaju - šta je poenta ovog protesta? On kaže - mi smo se ovde okupili, protestujemo, zato što smatramo da su izbori 21. juna opasni i oni će da ugroze zdravlje nacije zbog Koronavirusa. Dok on to priča, kamera ga snima, iza njega vidite 300 ljudi koji se nalaze na 20 cm jedni od drugih, skinuli maske, nemaju nikakvu zaštitu, dok on priča da je zabrinut zbog izbora 21. juna za zdravlje nacije, 7. maja imate 300 ljudi na gomili koji stoje iza njega, koji apsolutno ne vode računa o bilo kakvoj zaštiti.Dakle, vidite jedan potpuni, potpuni politički apsurd, jedno detinjasto ponašanje, što bi rekao jedan moj prijatelj – to je otprilike sedmi razred, drugo polugodište. Već ovi u osmom razredu, prvo polugodište, oni su mnogo zreliji i ozbiljniji i oni takve gluposti ne bi pravili.Slična je i ova ideja koju smo čuli od bivšeg predsednika Borisa Tadića, koji kaže – hajde da mi izađemo na izbore, da nam se lista zove „Lista za bojkot“, pa ćemo mi posle izbora da nastavimo da bojkotujemo Skupštinu.Sad, pazite još jedan apsurd. Zamislite situaciju da ta njihova lista, recimo, pobedi na izborima, što je, naravno, nemoguće, ali hajde da kažemo, svako izlazi na izbore da bi pobedio, oni pobede na izborima, ali su već obećali građanima da će da bojkotuju Skupštinu posle izbora. Dakle, oni ne mogu ni da formiraju vlast, a pobedili su.Dakle, vidite koliko tu nema nikakvog realnog razmišljanja i koliko su ti ljudi izgubljeni. Kad vidite ko nam je sve vodio zemlju 12 godina, stvarno je dobro da mi još uvek postojimo.Kada su u pitanju ove izmene zakona, sve što smo uradili u prethodnih nekoliko meseci, uradili smo sa ciljem da izborni proces bude što bolji. To se nije toliko ticalo nas kao vladajuće stranke, koliko svih drugih učesnika izbora. Mi smo i sada potpise potpise za izbore skupili, ali radimo to da bi preostale stranke na što bezbedniji i što efikasniji način mogle da obave taj proces. Kao kada smo smanjili cenzus na 3%, nismo to radili zbog nas, već da bi svi imali veću šansu da budu deo parlamenta, da ne bi glasovi ostajali ispod cenzusa, da ne bi neko dobio 4%, pa se to posle prelije najvećoj stranci.Zaista, ja najiskrenije svim učesnicima izbora želim da pređu cenzus i da uđu u ovu Skupštinu i da se bore za svoje ideje.Kad vidite krajnji epilog, a krajnji epilog će biti fijasko za sve one koji se tako ponašaju i kao što su mnogo puta do sada na svim izborima doživeli fijasko, nemojte da očekujete da će neko od njih da analizira svoje rezultate, svoje postupke, svoj program, da će možda da preuzme krivicu na sebe. Budite sigurni da od toga nema ništa. Svi drugi će da budu krivi. Mi ćemo biti krivi za njihov rezultat, građani Srbije će biti krivi koji ih nisu razumeli, samo oni nikad neće biti krivi. Evo, već odmah posle izbora verovatno će da krenu u neke nove proteste, da se ponovo nekom žale, a neće ni jednog trenutka razmisliti zašto to građani neće da glasaju za njih.Kao njih.Kao što sam rekao na početku – ne postoji bolji lek za takvo ponašanje od ignorisanja. Nije na nama da ulazimo u takve sukobe sa njima, postoje nadležni organi koji se time bave. Kao što znate, danas je već 15 izgrednika koji su pravili haos ispred Skupštine uhapšeno i nadamo se da će država smoći snage da se izbori sa tim novim talasom fašizma u Srbiji, i to baš sada u danima kada slavimo 75 godina od pobede nad fašizmom.Ne mogu da se ne osvrnem i na neke komentare, pošto zaista mnogo vređa sve ove ljude ovde i sve ljude u Srbiji kada neko vređa lekare koji su se dva meseca borili za živote građana Srbije, ljude koji su se ceo život školovali i ceo život učili da bi bili dobri lekari, dobri epidemiolozi i onda se pojavi neko blage veze ni o čemu nema da im drži predavanje o tome, da im čak kažu da ni jedan život u Srbiji nisu spasili.Pošto se često ponavlja to da je polovina umrlih u Evropi umrla u staračkim domovima, a znate zašto je to tako? To je tako zato što oni nisu stigli do bolnice. Nisu stigli do bolnice, jer su im bolnice bile prepune, jer im je pukao zdravstveni sistem, jer su morali da se odreknu tih ljudi, da im kažu – vi ste stari, vas ne možemo da lečimo, moramo da lečimo ove mlađe. To je ono što mi u Srbiji nismo dozvolili i to je ono što ti lekari nisu dozvolili.Smej se, kretenu jedan.Meni je žao što, evo, prvi put u ovom mandatu ću da iskoristim tu reč, ali očigledno da nema drugog epiteta da opišete osobu koja je u stanju da danima u ovoj Skupštini vređa, ne jednog lekara, već čitav tim koji je učestvovao u Kriznom štabu, i ne samo u Kriznom štabu. A, mi smo danas posle dva meseca, na samom kraju te epidemije došli do toga da imamo 1% do 2% zaraženih dnevno u odnosu na broj testiranih, tim merama koje smo primeni i tim trudom tih lekara. Ali, mislim da to građani Srbije dobro prepoznaju i da se na kraju kada izbori dođu svi lepo izmerimo.Tako da, ja želim i u ovom trenutku, pre svega, sve građane Srbije pozovem da na izbore izađu u što većem broju, jer je to smisao demokratije i da na taj način pokažu kakvu budućnost žele, kao što su to radili i uvek do sada, kao što su radili i kada smo mi bili u opoziciji i gubili sijaset izbora, ali nikad nismo na ulici tražili promene. Dočekali smo tu pobedu na izborima, ne na ulici, nego na izborima. Mislim da bi mnogi mogli iz toga da nauče mnogo o demokratiji.Obzirom da je ovo, verovatno, moguće i moje poslednje obraćanje u ovom sazivu, želim još jednom da se zahvalim svim zdravstvenim radnicima u Srbiji na svemu što su uradili u prethodna dva meseca, posebno onima koji su bili najodgovorniji i preuzeli odgovornost za najteže mere, a posebno i građanima Srbije koji su u neverovatno velikom procentu bili veoma odgovorni i ispoštovali sve te savete da bi sada posle dva meseca mogli da idemo ka ka nekom mnogo boljem scenariju u odnosu na ono što je izgledalo na početku. Da te mere nismo primenili, verovatno bismo prošli kao neke evropske zemlje koje imaju po tri, četiri, pet, pa i deset hiljada preminulih. Možda je nekome svejedno da li je broj preminulih 200 ili 5.000, ali ja mislim da nijednom građaninu Srbije to nije svejedno.Oni koji vam kažu da je rizično ići na izbore 21. juna, a nije rizično ići na jesen kada cela Evropa i svi stručnjaci u Evropi prognoziraju i očekuju novi talas Korone, to vam samo govori da je njima bitnije da dobiju još par meseci vremena za sebe, a baš ih briga i za zdravlje građana i šta je ono što stručni ljudi, i u ovoj zemlji i u svetu, nama svaki dan govore.Još jednom, dakle, hvala svim lekarima, hvala svim građanima. I, još jednom pozivam sve ljude da 21. juna izađu na izbore i da iskažu svoju demokratsku volju. Hvala.